Прошу, народний депутат Загородній, правка 3476. Дякую. Ви знаєте, за ці 30 хвилин, що була перерва, дзвонили, писали дуже багато громадян України, і я в деякій мірі узагальню їхні думки з цього приводу, що відбувається сьогодні в залі. "Слуги народу" спішать відкрити ринок землі, а з цим не треба поспішати, земля – це все, що в нас залишилося. Тому потрібний закон виважений, щоб був чіткий контроль, а не бажання швидко нажитися, продавши все. Якщо поспіхом приймається закон, то від України залишиться лише назва та історична згадка, не більше. Потрібний референдум по цьому питанню. Якщо "слуги" Президента здійснять цю аферу, то нехай шукають собі житло в Ростові вже зараз, бо потім буде пізно. Це така сьогодні думка і позиція українського народу. А ви не хочете її враховувати, намагаючись прогинатися перед Міжнародним валютним фондом і продати… Дякую. Ставлю на голосування правку 3476 народного депутата Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-16 Рішення не прийнято. Наступна правка 3477. Папієв. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, я хочу пояснити, що відбувається зараз в залі. Пане головуючий, дайте мені, поки ви поговорите по телефону, час. Дивіться, процедура проведення позачергового засідання Верховної Ради України - вона абсолютно відмінна від тієї процедури, яка у нас взагалі-то, коли у нас штатні такі поточні засідання Верховної Ради України. Як тільки ви зробили перерву, ви маєте після цього об'явити реєстрацію народних депутатів України. Я порахував, зараз в залі 74 народних депутата України. Тобто Верховна Рада України не повноважна розглядати питання. Я вимагаю зараз провести реєстрацію народних депутатів України. І якщо 226 немає, ви не маєте законного права проводити сесію. Зараз я звертаюся до громадян України. Ви бачите по телевізії, що в залі немає… Шановні колеги, я ставлю на голосування правку 3477 народного депутата Папієва. Прошу визначатись та голосувати. 20:12:58 За-19 Рішення не прийнято. Наступна 3478, Качний. Шановні колеги, тільки що ми просили показати по фракціям скільки людей голосує в цій залі. Ми бачимо, що повністю ігнорується сьогодні це прийняття наших поправок. Це говорить про те, що формальний підхід, це говорить про те, що вже питання вирішено, це говорить про те, що сьогодні якраз відбулася змова керівництва держави з МВФ щодо продажу країни і щодо продажу наших надр, щодо продажу нашої землі, тому що під чорноземом знаходяться сьогодні надра України, тому що сьогодні ми бачимо, що продовольча безпека України взагалі не хвилює наших можновладців. І це говорить про єдине, що країна сьогодні знаходиться під впливом іноземців. І у нас сьогодні і Президент, і "слуги народу", і практично ті, хто сьогодні підігрують, а це "Європейська солідарність"… ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую. Ставлю на голосування 3478. Прошу голосувати та визначатись.

За-19 Рішення не прийнято. Наступна - 3480, Христенко. Немає. Наступна 3481, Німченко. Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Я перепрошую, пане головуючий, таймер виключіть, будь ласка. Я хочу, щоб ви подивились до Регламенту. І я прошу, підтримуючи свою поправку, поставити на перевірку, хто приймав участь у голосуванні пленарному засіданні. Це ваш обов'язок на вимогу кожного суб'єкта законодавчої ініціативи, якими є народні депутати. І тому я хотів би, щоб ви не ігнорували розписи і положення Регламенту. Почитайте їх, 29-ту. Ви там найдете, що те, що ви робите, є підставою відсторонення вас від ведення пленарного засідання. От про що іде мова. І тому я хотів би, щоб на моє прохання, на моє клопотання все-таки ви поставили, скільки Я перепрошую, реєстрація проводиться на початку відкриття позачергового засідання… (Шум у залі) Ставлю на голосування правку 3481 народного депутата Німченка. Прошу визначатися та голосувати. 20:16:16 За-23 Рішення не прийнято. Покажіть, по фракціях. Будь ласка, разом 229.

ІВЧЕНКО В.Є. Шановні колеги! Знаєте, що мені це нагадує? Нікому це не потрібно, що ми сьогодні робимо. Ви сьогодні сидите і не виконуєте свої функції, пане головуючий, тому що вас просто просять згідно Регламенту робити певні норми. А норми говорять про наступне: дійсно, якщо це позачергове пленарне засідання, якщо ви оголосили перерву, ви як мінімум маєте зареєструвати народних депутатів. Якщо є звернення народних депутатів з приводу того, як показати по фракціям, для того щоб побачити, скільки депутатів голосує, то це теж ваш обов'язок. А народних депутатів обов'язок, які знаходяться в залі, голосувати, і оскільки просто їх немає, для кого ми це робимо? От якщо ви вже порушуєте Регламент, якщо ви вже не реагуєте на депутатів, то ставте закон в цілому! Для чого ви це робите? Все одно у нас є сьогодні мотиви звертатися за порушенням Регламенту і в суди, в тому числі, і Конституційний Суд. Тому я прошу, що або Регламент ми соблюдаєм і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Євгенович, скажіть, будь ласка, на підставі якої норми Регламенту я повинен проводити після технічної… Я запитав: на підставі якої норми Регламенту я маю обов'язок як головуючий – конкретно мені статтю і пункт, – під час технічної перерви по її завершенню проводити нову реєстрацію? Ви не назвете цієї норми, тому що її немає. А я продовжую далі. Я ставлю 3484 Івченка. Прошу визначатися та голосувати. За-28 Знизу така строчечка є, називається "всього" – 234, якщо вам цікаво, картки. Я ж сказав, він не знає цієї норми. Наступне 3486, Німченко. Шановні колеги! Я просив би, оскільки... включіть таймер, будь ласка, чи Івченко, чи Німченко, це созвучно. Це громадяни України і українці за національністю. Тому я хотів би... уточнювати, щоб я не перебивав своєму колезі. А тепер по суті. Підтримуючи свою поправку, я хочу вам ще раз нагадати: ви перейшли на лезо ножа, ви забули, що ми правова держава, і дуже прикро, що ви як юрист, поважна мною людина, стали на цей фарватер. Подивіться, що робиться сейчас в залі! Ви бачите, що нема… Верховна Рада недієспособна, вона не може приймати рішення, просто-на-просто нема 226. Це зрозуміло, кому це не зрозуміло? Ні Хмельницьку… в этому університеті, ні в Харкові. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3486 народного депутата Німченка. Прошу визначатися та голосувати.

пультах, це не означає, що вони тут присутні. А мої колеги наполягають на тому, фахівці з питань Регламенту і права, щодо того, що дане тоді засідання відбувається нелегітимним. Це перше. Другий момент. Не налазить на голову той факт ваші подвійні стандарти і взагалі криза лицемірства від нинішньої влади. Ви, з одного боку, нам наполягаєте на тому, що давайте бігом за 30 хвилин проголосуємо шість питань порядку тому що у нас COVID-19, тому що у нас пандемія, а потім ви всіх людей затягуєте в багатогодинні поправки, знаючи, що вони забезпечують час. Тому з цієї точки зору я хочу звернути увагу, що будьте послідовні. Ви або розглядайте в перших читаннях Дякую. Ставлю на голосування 3527 народного депутата Скорика. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги! Шановні колеги, наступна правка, ми з вами говорили, 3489 народного депутата Волошина.

Наступна правка - 3502. Бурміч. Бурміч, ваш мікрофон не ввімкнено. Будь ласка, поставте карточку. Бачите, от коли ви витягнули карточки всі, якось воно мікрофони не включаються.

Шановні колеги, питання такі і в таких умовах, в яких сьогодні перебуває вся держава, весь український народ, не тільки стосовно коронавірусу, а стосовно того, що сьогодні у світі є криза, і таке питання, як продаж землі, вирішення ринку землі, не можна це робити. Це сьогодні треба кожну кому вирівняти. Не можна це робити сьогодні. Сьогодні ми все повинні зробити для того, щоб пройти коронавірус нормально, а не продавати землі, користуючись ситуацією з коронавірусом. Давайте служити українському народу, давайте його не зраджувати, давайте будемо дійсно "слугами народу", не тільки ви по назві, але і ми по суті. Ставлю на голосування правку 3502 народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Я так розумію, що якщо "Опозиційна платформа - За життя" тільки чотири чоловіка, то ми можемо знімати всі правки ваші, так? Ні? А як же ж я тоді можу…

шановні колеги.

Шановні народні депутати, сьогодні кожен українець прикутий до екранів телебачення. І що вони бачать? Якщо ми два тижні збиралися для того, щоби все ж таки напрацювати ті законопроекти, які сьогодні потрібні країні для подолання пандемії, замість того вони бачать, що ви сьогодні фактично розпродаєте українську землю обманом. Тому я ще раз наголошую на тому, що ми сьогодні, представники "Опозиційної платформи – За життя", тут в парламенті захищаємо кожну свою поправку, щоб український народ нарешті побачив хто насправді захищає інтереси українського народу. Прошу поставити мою поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3505 народного депутата Плачкової. Прошу визначатися та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. Наступна 3506. Королевська. Шановні колеги, ну ми з вами майже вже три години розглядаємо правки, і я впевнена, що навіть для самої нерадивої дитини буде достатньо для того, щоб зрозуміти, що не можна сьогодні продавати українську землю. Я звертаюся до кожного присутнього в цьому залі. Ви зараз маєте бажання прийняти історичне для нашої країни рішення. Історичне, тому що це ввійде ввійде в історію. І тому "Опозиційна платформа - За життя" наполягає, щоб ми ні в якому разі не розглядали цей проект, а після карантину провели референдум та спитали у людей. І ми звертаємося до вас – майте совість. Завершуйте це шоу і ніхто не має права продавати землю. Дякую.

колеги, зараз в цьому залі відбувається розгляд питання з порушенням всіх процедур, з порушенням Конституції України, з порушенням прав народних депутатів. І ми всі дуже добре розуміємо, що ми відмінимо це рішення через Конституційний Суд. Але навіщо ви влаштовуєте цей цирк в той час, коли вся країна чекає від вас відповідальних рішень, в той час, коли всі люди сподіваються, що в українських політиків буде все ж таки совість прийняти ті рішення, які захистять людей. Досить знущатися сьогодні над країною. Відкладіть цей законопроект та ходімо всі на всеукраїнський референдум, і запитаємо в людей, що робити з землею. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосування. 3512, Королевська. Прошу визначатися та голосувати.

кожна людина в нашій країні чекає від нас відповідальних рішень. Кожна людина сподівається, що хоч в такі скрутні години для нашої країни у вас буде совість прийняти ті рішення, які сьогодні захистять лікарів, захистять людей, які потребують соціальної підтримки. Підтримаємо сьогодні тих, хто втратив роботу, тих, хто, на жаль, сьогодні немає грошей, щоб прожити наступний день. Але жодна людина в цій країні, адекватна людина не чекає від вас того, що ви будете розпродавати Україну, розпродавати в антиконституційний спосіб, розпродавати з порушенням регламенту. Ми звертаємося до вас: не можна ґвалтувати Конституцію, не можна порушувати закони України. вимагаємо повернення до конституційного ладу в країні та зняття з розгляду цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3515 Королевської. Прошу визначатись та голосувати.

За-30 Рішення не прийнято. 3517, Королевська, будь ласка. хочете на угоду міжнародним спекулянтам, на угоду Міжнародному валютному фонду продати Україну. Ми звертаємось до вас. Якщо ми зможемо об'єднати зусилля, зібрати професіоналів з усіх команд, прийняти той антикризовий план, який запропонувала "Опозиційна платформа - За життя" – грамотно реструктуризувати наші міжнародні борги, ми зможемо вийти з кризи без розпродажу І ми це заявляємо відповідально. Ми готові брати на себе відповідальність за майбутнє країни та приймати рішення, які сьогодні захистять Україну та захистять українців. Але ні в якому разі не продавати українську землю. Якщо ви не вмієте це, то ми готові це зробити, але ж не продавайте Україну, не продавайте сьогодні нашу незалежність. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3517 Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

За-32 Рішення не прийнято. Наступна правка 3521, Папієв. 20:42:30 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановний пане головуючий! Пане головуючий, можна вашу увагу? От дивіться, ми ж прийняли зміни до Регламенту Верховної Ради України з тим, щоб реєстрація народних депутатів України відбувалася шляхом натискання кнопки "за". Тобто не так, як в попередні часи, що присутність і наявність в пульті картки народного депутата України означає його реєстрацію, а щоб кожен натиснув "за", щоб ми не обманювали український народ і щоб люди бачили, що Верховна Рада України повноважна і знаходиться на робочих місцях. Пане головуючий, ви чуєте мене? Тому відповідно до статті 48 Регламенту в зв'язку із тим, що йде порушення Регламенту, я звертаюся до вас як до головуючого невідкладно вжити заходів для усунення цього порушення. Я вимагаю, щоб ви провели зараз реєстрацію народних депутатів України шляхом натискання кнопки "за", щоб люди побачили, що в залі немає 226 депутатів

Йдемо далі. 3521. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

тому, що сьогодні Стефанчук, який веде сьогодні наше засідання, порушує Конституцію і Регламент, захищаючи сьогодні цей правовий беспредел. Я б хотів би звернутися до всіх українців. Шановні українці, знайте, сьогодні вставлені карточки "слуг народу", а вони самі відсутні. Наші депутати тільки що перерахували, було 136 депутатів в сесійній залі, ще прийшло максимум 20-25 після того як прийшов голова фракції і сказав: "Ми зараз швиденько пригонимо сюди людей". І от сьогодні максимум зараз знаходиться тут - 180 депутатів разом з опозицією. Всі рішення, які зараз приймаються, вони всі незаконні. І головуючий сьогодні порушує закон України. Це правопорушник, який повинен відповідати згідно чинного законодавства. Я всіх сьогодні запрошую… Я вам хочу нагадати, що правом обліку народних депутатів в залі, коли не працює система, наділений тільки один орган – Лічильна комісія відповідно до 17 статті Регламенту, а не будь-хто інший. І такої процедури, як перерахування, немає. Будь ласка, я ставлю на голосування 3522 народного депутата Качного. Будь ласка, прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, я все-таки прошу ще раз, уже на другій поправці звернутись до головуючого. Припиніть порушувати Регламент, визначений 152 статтею Конституції. Ви стали на злочинний шлях. Ви відкрито ідете на порушення і регламентного закону, і Конституції. Що ще не зрозуміло, що це право суб'єктів законодавчої ініціативи? Ви хто тут? Ви головуючий. Ви зараз виконуючий обов'язки спікера. А в залі сидять суб'єкти законодавчої ініціативи. І вас просять: провірте, хто є в залі. Тому що виникає сумнів дееспособности такої Верховної Ради. Вона не має права на існування за таких обставин. Що тут ще незрозуміло. І, якщо ви стоїте на цьому, то це є… Ставлю на голосування 3981 народного депутата Німченка. Прошу визначатися та голосувати.

вже декілька місяців, і коли я виступав з приводу різних своїх правок у нормальний час, я говорив про неадекватне економічне зростання, про те, що ми від цього закону нічого не отримаємо, про те, що у нас не готовий ринок, не готові наші структури, контролюючі і так далі. Наші фермери не зможуть нічого купити. На сьогоднішній день зовсім інша ситуація. Я хочу, щоб громадяни України зрозуміли: це не просто грабунок української землі, українських громадян, української держави, – мародерство фактично під час війни. Під час війни України, всього світу з вірусом. Весь світ бореться з вірусом, весь світ підтримує своїх громадян, весь світ підтримує свій бізнес, а наш уряд і наш Президент, на жаль замість того, щоб розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації заборгованості… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3527 народного депутата Скорика. Прошу визначатися та голосувати.

За-29 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. 3528, народний депутат Кива. Колтунович, будь ласка. Дякую. Якщо можна, наступний блок поправок буду доповідати я, оскільки там мій автор зараз має дещо інші справи. Отже, по першій поправці ми з вами говорили про економічну доцільність. Зараз поговоримо про купівельну спроможність. І насамперед візьмемо цільову групу пенсіонерів. У нас є офіційні дані Пенсійного фонду України, що станом на 1 січня 2020 року 70 відсотків українців, громадян України, точніше, пенсіонерів, з-поміж 11 мільйонів, більше ніж 11 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію в 3 тисячі або меншу – до 3 тисяч гривень, це означає, що це всього-на-всього 110 доларів, а то і менше. Ми знаємо, що і мінімальна – Про що це іде мова? Це означає, що кожен громадянин України не зможе купити собі той же гектар землі, який буде коштувати 1 тисячу, 2 тисячі доларів, або навіть якщо це буде 600 доларів в поліській місцевості. Я звертаю вашу увагу до цифр, тому що вони, чесно кажучи,

За-30 Рішення не прийнято. Наступна 3529. Колтунович Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, шановні виборці! Друга теза щодо купівельної спроможності усього населення України. У нас є дані, офіційні дані Державної служби статистики України, згідно з якими за підсумками дев'яти місяців 2018 року громадян, усіх громадян України отримували доходи до 7 тисяч гривень. Значна частина, кілька мільйонів громадян України, отримують мінімальну заробітну плату, яка становить 4 тисячі 723 гривні, а після виплати податків і зборів це ще мінус там майже 20 відсотків. Тому за цих умов ці люди також не можуть претендувати на купівлю земельних ділянок, які коштують там 600, 1 тисячу або 2 тисячі доларів. Ось в чому відмінність офіційних даних Держстату рівня життя населення в країні, за даними ООН якого у нас 60 відсотків знаходиться за межею бідності. Ось тому вони не зможуть стати власниками тих земельних ділянок, які ви хочете продати. Дякую. Ставлю на голосування 3531 народних депутатів Киви і Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати.

тодішня влада в силу певних економічних і соціальних обставин була чи змушена, чи бажала просто звернутися до Міжнародного валютного фонду за допомогою. В результаті у нас гарантований державою борг зріс майже в 3,5 рази:

до 83 мільярдів доларів. Тобто у нас реально держборг зріс на 10 мільярдів доларів. Але що, громадяни України стали жити краще за цей період? Можливо, у нас зросли реальні доходи населення? Навпаки, в доларовому еквіваленті, або з урахування індексу цін виробників промислової продукції, реальні доходи громадян значно впали, а це означає, що та економічна політика, яка була обрана під...

За-26 Рішення не прийнято. 3531, Колтунович. 20:53:26 КОЛТУНОВИЧ О.С. Ще один дуже важливий момент, про що почав говорити мій колега Микола Скорик. Коли у нас ще не було навіть передумов для COVID-19 і пандемії, в тому числі в Україні, ми розраховували і дивились, який буде макроекономічний ефект від запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. Тодішній уже екс-міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства пан Тимофій Милованов давав абсолютно протирічиві дані, які суперечили навіть Він казав, що максимум це буде зростання 0,1-0,3 відсотка. Тобто це зовсім не ті відсотки, про які навіть декларував Кабінет Міністрів Гончарука, у 40 відсотків, на які в подальшому зросте валовий внутрішній продукт. Чому я говорю про ці цифри. На сьогоднішній день уряд уже прогнозує падіння 5 відсотків за різними сценаріями і більше, падіння валового внутрішнього продукту. В цих умовах, навіть, якщо вам буде той попередній приріст 0,1 відсотка, він не врятує національну економіку від того провалу, в який завела попередня…

Ми знаємо, що в 14-му році після підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна отримала 36 дискримінаційних квот на експорт сільськогосподарської сировини. Ми з вами неодноразово були свідками тому, і це публічні дані, що ті квоти вичерпувалися у січні, чи переважна більшість їхня, у січні чи лютому місяці поточного року. І це абсолютно неприпустимо, і це жодним чином не стимулює сільськогосподарське виробництво чи агропромисловий розвиток країни в цілому. Виходячи з цих умов, ми розуміємо, що нам необхідно все-таки все-таки перетрансформувати або повністю змінювати, переорієнтовувати свою зовнішню політику, ми маємо орієнтуватися в своїх зовнішньоекономічних відносинах не на кілька мільярдів доларів кредитів, те, про що говорила пані Юлія Тимошенко, а ми маємо орієнтуватися на принципово нову інтеграційну доктрину, на абсолютно інші ринки збуту, на новий вектор економічної інтеграції в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3533 народних депутатів Киви, Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати.

За-26 Рішення не прийнято. 3536. Кива, Колтунович. 20:56:17 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці! Неодноразово ми аналізували ті проблеми, які на сьогоднішній день, на жаль, є у агропромисловому комплексі. Ми намагались пов'язати їх, яким чином ринок землі зможе їх вирішити. І що ми подивилися? Що ті проблеми, які на сьогоднішній день існують, вони жодним чином не врегулюють питання в тих глибинних проблемах, які є. А про що іде мова? Мова йде про тваринництво, мова йде значне скорочення кількості поголів'я великої рогатої худоби. Мова, безумовно, йде про запровадження новітніх систем зрошення. Ми знаємо, що в країнах Європейського Союзу ці програми дотуються з відповідних цільових фондів. Однак впроваджуються ці всі технології задля того, щоб у нас діяло високотехнологічне краплене зрощення з урахуванням відповідних датчиків. Усі ці речі, на жаль, на сьогоднішній день не будуть врегульовані, я вже не кажу про питання рекультивації і ревіталізації ґрунтів, про питання підвищення рівня гумусу, про питання раціонального використання природних ресурсів. Все це залишилось поза… Дякую. Ставлю на голосування 3559, Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати.

під час минулого розгляду, в інші дні даних поправок, і аргументація їх цифри щодо того, що там 8,5 тисяч гривень, і вже навіть більше, десь там і 10 тисяч гривень оренда 1 гектара землі доходить в Україні. Про що це йде мова? Мова йде про те, що від 300 до 400 доларів за гектар отримає громадянин України за оренду за один рік. А тепер уявіть собі, що цій людині, яка отримає там максимум 400 доларів з оренди 1 гектара землі, їй запропонують або правдами-неправдами відберуть цей гектар, там можуть фізично просто надурити чи відібрати. І замість, наприклад, замість того, щоб отримати за два роки ту тисячу, вона її отримає за раз, а в подальшому вже не зможе використовувати ці цифри. Вдумайтесь, де 400 за рік, і ці цифри можуть продовжуватись. За 10 років це буде 4 тисячі доларів, за 20 - ще більше, і так далі і так далі. Ось чому доцільним є впроваджувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3539 народного депутата Киви. Прошу визначатись та голосувати.

За-27 Рішення не прийнято. 3541, Королевська. окремі політичні сили разом з "Зе-командою" намагаються взагалі змінити ход історичний в нашій країні. І замість того, щоб сьогодні, об'єднавши всі наші зусилля, ми прийняли вкрай найважливіше рішення щодо підтримки та захисту людей, щодо підтримки та захисту наших медиків та медицини, щодо підтримки нашої економіки. Люди очікують від українського парламенту, який вони обирали, прийняття рішень, які сьогодні захистять людей, а ви замість цього розпродаєте України.

Скажіть, будь ласка, от ви зараз хочете розпродати українську землю, а за які гроші люди будуть покупати цю землю. Сьогодні немає взагалі ніяких кредитів у банках, сьогодні бізнес в країні зупиняється, сьогодні всі розуміють, що ми потєряли всі наші зовнішні ринки. І наше завдання зараз - це підтримати нашого національного виробника. Наше завдання зараз - підтримати самозайнятих осіб, малий та середній бізнес, зберегти робочі місця в країні, зберегти людям заробітну плату. Що ви робите! Ви в той час, коли взагалі в країні немає грошей, вимагаєте, щоб люди продавали землю. Тобто ви хочете людей залишити без здоров'я, без землі, без роботи, без зарплати – ось це ваша зе-програма. Тому ми вимагаємо зняти цей законопроект з розгляду. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3547 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

Ви зараз займаєтесь мародерством, прямим мародерством, коли країна повинна об'єднати всі свої зусилля для того, щоб захиститися, захиститися від економічної кризи, коли, як ніколи, це виклик ХХІ століття для всього світу, ми повинні об'єднатися, об'єднатися та захистити людей. Ми вам запропонували антикризовий план, чіткий і зрозумілий. Ну, якщо ваша влада сьогодні не може його виконати, так ми готові взяти на себе відповідальність та зробити все, щоби землю зберегти і стратегічні підприємства зберегти, і людей захистити. Навіщо ви сьогодні нехтуєте тою допомогою, яку вам пропонують, а замість цього вислужуєтесь перед МВФ? Ми вимагаємо зняти цей законопроект з розгляду та піти на всеукраїнський референдум. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3553 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Наступна правка - 3556. Наливайченко.

Шановні колеги! Шановний пане головуючий! Так я все-таки вас хочу повернути до статті 83, відкрийте Конституцію, де частина друга передбачає, денний режим праці Верховної Ради… Денний! Поняття денного має робочий час, і це є тлумачення знову ж Конституційного Суду. Ви дивіться і не створюйте із народних депутатів рабів - держать їх сутками, брати на измор! Це перше. Друге. Я підтримую свою поправку і хочу сказати вам, що на сьогоднішній день те, що ви вступили на стезю неконституційної діяльності, і керівництво пленарним засіданням не те, що не робить вам честі, а ставить вас під удар правильності діяльності вашої як керівника і як спікера Верховної Ради. Я вас поважаю і дуже прошу, встаньте… Ставлю на голосування правку 3596 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступна правка 3639, Колтунович

з 1 жовтня 2020 року. Я хочу кожному з вас сказати, що та заборгованість, яка сьогодні сформована за житлово-комунальні послуги, а вона становить більше 60 мільярдів гривень, вона, безумовно, буде залишатися виключно вашою проблемою. Більше того, вона буде ще погіршуватися, і в загальнонаціональному масштабі вона буде теж погіршуватися. Чому? Тому що кожний з вас, той, хто надумає продати земельний пай, втратить свою субсидію на компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги. Багато це чи мало? Безумовно, це багато, оскільки, якщо я приводив цифри, у нас там пенсія 1638 гривень, а вартість комунального платежу в середньому для 50 квадратів може становити 2500-3000 гривень. Тобто субсидія є суттєвою складовою, яку втратити немає необхідності. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3559, Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати. За-25 Рішення не прийнято. Наступна правка 3618, Шуфрич.

Шановні колеги, ви ж бачите нашу принципову позицію. Ми ж не відступимо. Для нас принципово, щоб цей закон можна було розглянути. Давайте разом скажемо, ви вже не можете цього не знати – тільки після проведення всеукраїнського референдуму. На цьому стояла, стоїть і буде стояти наша фракція, політична сила. Ми разом з народом України, який не сприймає цей закон.

Шановний головуючий, я не можу не подякувати секретаріату за те, що оперативно замінили всім народним депутатам маски. І ми готові працювати до завершення сьогоднішнього календарного дня. З іншого боку, ми не розуміємо впертість і таке бажання прогнутися перед Міжнародним валютним фондом, з яким треба говорити з позиції власної поваги, самоповаги і достоїнства. Тому сьогодні ми хочемо, щоб воля народу України, яка висловлена в багатьох соцдослідженнях, які заперечують прийняття цього закону без проведення всеукраїнського референдуму, на який готові прийти три чверті наших... Дякую. Ставлю на голосування 3597 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-25 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях. 3598. Шуфрич Нестор Іванович. враховуючи, що наше питання, питання, яке ми розглядаємо, є принциповим, я ще раз хочу звернути вашу увагу щодо співвідношення, яке сьогодні домінує у наших сусідів. В 7 разів у них вищий соціальний і життєвий стандарт, доходи в 7 разів вищі, і відповідно і вартість землі також в 7 разів вища. Скажіть, будь ласка, в умовах сьогоднішньої пандемії, яка є в Європі, карантину, який діє в Україні. Невже це питання є головним, заради якого ми сьогодні ризикуємо втратити свою незалежність і фактично стати придатком для Міжнародного валютного фонду. Ставлю на голосування правку 3598 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

ми розуміємо, що нам ще пропрацювати треба 2 години 49 вже хвилин і закінчиться сьогоднішнє засідання. Ви знаєте, я би з радістю тут провів би разом з вами будь-який час, якби це було заради збереження здоров'я і підняття добробуту наших громадян. Але в такий ганебний спосіб, з порушенням всіх норм Регламенту, Конституції працювати і фактично піддаватись шантажу Міжнародного валютного фонду, я вважаю, є безвідповідальним, непатріотичним і не по-українськи. І я скажу відверто, як прості люди говорять: просто не по-человечески. Тобто не по-людські.

Шановні колеги, сьогодні ми можемо порівняти вартість землі з доходами, можливо, не наших сусідів, але жителів Європи, які сьогодні дійсно можуть говорити, що в них високий рівень життя, і в них у 27 разів дорожча земля. Мабуть, ми підемо шляхом іншим: об'єднаємось заради того, щоб як мінімум у вісім раз підняти пенсії наших громадян, а це реально. Це ще не 500 євро, але це те, що ми можемо зробити. А скажіть, будь ласка, а хіба ми не можемо сьогодні зробити середню заробітну плату на рівні тисячі доларів? Можемо, якщо будемо про себе думати і про наших громадян. Ставлю на голосування 3608 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати.

скажіть, будь ласка, невже заради вимоги, і що мені прикро, це навіть вже ніхто і не приховує, заради вимоги, яка фактично є шантажем Міжнародного валютного фонду, ми сьогодні нехтуємо реальною можливістю, зібравшись в цій залі, обговорювати питання подолання кризи і мінімізації можливої пандемії, яка, на жаль, має місце в Італії, в Іспанії, в Німеччині, у Великобританії? І щоб зробити все, щоб уникнути тих тяжких, страшних наслідків, де рівень смертності – 11 відсотків, як в Італії, ми зараз приймаємо закон, який не сприймається народом України, не звернувшись до народу України на референдумі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 3601 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати.

За-27 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціям. 3602.

Шановні колеги, принциповим нашим питанням є прийняття рішення щодо продажу землі на національному референдумі. Сьогодні ця влада і її політичні спів…. пересікли червону рису, відкрили розпродаж української землі, незважаючи і проти волі українських громадян. На жаль, мародерів при владі не зупинила ні епідемія, ні бідне становище наших громадян, ні катастрофа вітчизняної економіки. Політичні аферисти сьогодні використовують тяжку ситуацію, в котрій є наші громадяни, виключно заради того, щоби виконати іноземне замовлення ваших, тобто господарів влади. Але це не господарі українського народу. Вони сьогодні відбирають у українців проти їх волі найсвятіше – землю. Стало вочевидь, що сьогоднішня влада – повний політичний банкрут. Сьогодні всі призначенці влади виявилися не здатними виконати жодного завдання, яке сьогодні стоїть перед нашим народом і які бралися виконати: встановити мир, забезпечити розвиток економіки, покращити життя наших громадян. Завдяки безвідповідальності владної команди країна тільки розорюється. Замість того, щоб допомогти людям і підтримати економіку в період епідемії, ще ще раз обманули наших громадян, фактично зрадили український народ. І сьогодні, нехтуючи Конституцією та законами України, ті, хто працюють на кредиторів, обміняли останнє національне багатство – українську землю на подачку від МВФ. Це заява нашої політичної сили. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Тому, як і домовлялись, ставлю підряд 5 правок ваших. 3603. Прошу визначатись та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. 3604. Прошу визначатись та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. 3605. Прошу визначатись та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. 3605. Прошу визначатись та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. І 3607, прошу визначатись та голосувати. За-25 Рішення не прийнято. 3620. Нестор Іванович, будь ласка. Шановний головуючий, я тільки що подивився показники пенсій середніх і мінімальних в Угорщині, Румунії та Польщі. І, ви знаєте, мені прикро констатувати, що країни, які ще 25 років тому суттєво відставали за всіма економічними показниками від нашої країни, сьогодні мають ВВП на душу населення в 6 разів більше в середньому, ніж в нашій країні. При цьому рівень соціального забезпечення в 5-7 разів вище, ніж в Україні. Відповідно і пенсія в 4,5-7 разів вище, ніж в Україні. І ціна на землю як прикре підтвердження

кореляція співвідношення пенсії наших сусідів відображається на вартості землі в тому числі. Це є суттєвий індикатор і показник того, як невчасно ми зараз розглядаємо це питання. В умовах, коли наші громадяни офіційно визнані найбіднішими в Європі, ми спонукаємо їх продати найбільш родючу землю в світі за безцінь. Що ми просимо і вимагаємо? Запитайте народ України на референдумі. Хай вони визначаться, чи готові вони за сьогоднішньою ціною, в умовах карантину, в умовах зубожіння продати землю. І право на це відповідь… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3609 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

За-28 Рішення не прийнято. 3610, Шуфрич. 21:22:59 ШУФРИЧ Н.І. Право визначитись з питанням продажу землі при будь-яких обставинах має виключно український народ. Тому ми і наполягаємо, замість того, щоб піддаватись шантажу з боку Міжнародного валютного фонду, ми вимагаємо провести референдум і дати можливість переконатись, якщо не самим собі при владі, то показати Міжнародному валютному фонду, що українці мудрі і розуміють, що в умовах зубожіння, карантину розраховувати на справедливу ціну на землю неможна. Це є злочином проти наших громадян. Тому ми наполягаємо перед прийняттям цього закону провести Всеукраїнський референдум і визначитись з цього питання. А поки народ не дозволить, ми вважаємо злочином продавати українську землю.

є соціальні служби. І я хочу зачитати результати дослідження Центра Разумкова, який ніколи не був симпатиком нашої політичної сили, який визначив, що 70 відсотків українців за референдум, обов'язково прийдуть на референдум, 72 відсотки обов'язково проголосують за продовження мораторію на продаж землі. І зверніть увагу, що ця цифра співпадає з тими, хто підтримав рік тому кандидата в Президенти Зеленського на президентських виборах. А половина українців сьогодні підтримує позицію "Опозиційної платформи – За життя" під час розгляду Закону про землю щодо неможливості його прийняття без референдуму.

Ми дуже різні в цьому залі, але нас об'єднує одне - Україна. І сьогодні ми не маємо права давати нашу чудову, чарівну жінку ґвалтувати якимсь там заокеанським міжнародним фундаціям. Ми маємо захистити честь і цнотливість нашої країни, довести, що ми дійсно козацького роду. І руки геть від наших жінок! Від нашої жінки, від нашої України. Тому ми не маємо права піддатися шантажу, ми маємо сьогодні використати всі наявні можливості, форс-мажорні обставини - і захистити кожну дівчину, кожну бабусю, кожну жінку в нашій країні

На вимогу представників опозиційної фракції "Опозиційна платформа – За життя" я ще раз хочу закликати вас і згадати славетні слова нашого Гімну, а саме, що ми козацького роду. Так хіба козаки прогинаються перед якимись заокеанськими замовниками? От загадайте нашого Президентах з ...... в руках, який сказав Міжнародному валютному фонду: "Та пошли ви!".

За-28 Рішення не прийнято. 3617. Шуфрич. так званого паризького кредитного об'єднання за назвою Паризький клуб кредиторів Україна була готова оголосити дефолт. Тоді обставини були надто складніші, ніж зараз. Я зараз не буду згадувати видатних фінансистів України, видатного Президента України, Верховну Раду, які об'єдналися, і, до речі, разом з опозицією знайшли можливість сказати кредиторам "ні" і примусити їх боятися за свої векселя, більше ніж нас. Кредитор завжди мріє повернути кредити, а зараз у нас форс-мажор, який не ми придумали…

За-25 Рішення не прийнято. Наступна правка 3618, Шуфрич. 21:30:09 ШУФРИЧ Н.І. Шановні колеги, нас багато в чому звинувачують. В чому тільки ми не були вже винні перед мировой спільнотою, але за COVID-19 поки що ми не відповідаємо. Поки що. Тому я не розумію, чому форс-мажор, який визнаний в усьому світі, зараз використовується владою заради перегляду умов кредитування, заради вимоги, підкреслюю, не прохання, не прогинання, а вимоги забезпечити нам кредитні канікули і зберегти ті цінності, які ми зараз відправляємо за кордон "тому дяде", залишити для українців, для підняття і захисту національної економіки, для підняття добробуту наших громадян, підняття соціальних стандартів і, як наслідок, підняття вартості землі, і потім визначитися після референдуму, чи варто її продавати. Дякую. Ставлю на голосування правку 3735. Прошу визначатися та голосувати.

Я, знаючи зараз все керівництво держави, принаймні сьогодні вночі воно десь навколо нашого куполу "вболіває" за нашу роботу, в лапках вболіває. Але я хочу звернутись: давайте замість того, щоб приймати це ганебне рішення, об'єднаємося навколо захисту інтересів наших громадян, а саме: знайдемо і відпрацюємо той антикризовий план, який допоможе нашим громадянам мінімізувати наслідки коронавірусу COVID-19, провести ефективні переговори з Міжнародним валютним фондом і з гідністю вийти з цієї ситуації, а не продавати нашу землю. ГОЛОВУЮЧИЙ. 3620 народного депутата Шуфрича, прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, я ще раз звертаюся до вас. Ви ж є слугами кого? Чи, може, ви вже назву змінили? Ви ж "слуги народу". Народ, про що свідчать результати соцдосліджень Центра Разумкова, три чверті українського народу вимагають референдуму з цього питання, три чверті. Так не плюйте в обличчя народу, ім'ям якого ви назвали свою партію. Поважайте народ. І прошу вас, зупиніться сьогодні і давайте повернемось до цього питання після карантину і після проведення всеукраїнського референдуму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3621 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Наступна - 3622, Мороз. Немає. 3623, Бурміч. Шановні колеги, шановні виборці, шановні українці! Я впевнений, що ви дивитесь сьогодні цю трансляцію ганебну, яка сьогодні відбувається у Верховній Раді України. Перше. Я особисто півгодини назад пройшов, просчитал кількість депутатів у залі – 136. Після цього, я порахував, ще зайшло 30-35 чоловік. Сьогодні не більше 170-180 у цьому залі, не більше. Необхідно 226 для того, щоб голосувати чи "за", чи "проти". Всім остальным "до одного місця". Це перше. Друге. Порушений абсолютно Регламент. На позачерговій сесії ми не можемо розглядати цей Закон про землю, який розглядався… Ставлю на голосування правку 3626 народного депутата Бурміча. Прошу визначатись та голосувати.

Третє. Той, хто порушує закон, а саме сьогодні ведучий, він зловживає службовим своїм становищем. Це вже стаття Кримінального кодексу. Пане Стефанчук, подумайте, ніхто все одно про землю, як би ви не прогиналися перед Міжнародним валютним фондом, все одно ні ми, ні народ України землю не віддамо. А відповідати вам прийдеться. Подумайте. Це третє. І четверте. Ну, невже ми так себе опустили до того, що не можемо самі вирішити свої питання, які дуже легко вирішуються? Гляньте просто на ті схеми, які сьогодні працюють по розкраданню держави. І нам не те що хватить розрахуватися з Міжнародним валютним фондом, а ще його... Ставлю на голосування 3798. Прошу визначатися та голосувати. Сьогодні наша Рада, яка проходить о 21:40, невідомо ще скільки вона буде проходити, може, годину, може, дві, а може, три, а може, до ранку, не знаю. Але щоб ви сьогодні українці, виборці, ті, хто голосували за "слуг народу" і дуже сподівалися, що вони будуть захищати ваші інтереси, ви бачите, з яким натхненням і любов'ю вони хочуть продати ваші інтереси. Тільки ми, тільки партії інші, і "Батьківщина" і інші, ті, які думають про вас, якось затягуємо цей час, щоб ви теж приєдналися до нас. Не можна сьогодні в умовах боротьби з коронавірусом, з інфекцією, з тим, що сьогодні є, приймати такі життєво важливі закони для народу України. Не можна. Тільки референдум. Тільки… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3626 народного депутата Бурміча. Прошу визначатись та голосувати.

За-25 Рішення не прийнято. Наступна правка 3627. Пономарьов. Немає. 3629. Скорик. Шановний пане головуючий, шановні громадяни України, згідно статті 48, пане головуючий, я вимагаю від вас дати доручення Верховній Раді здійснити перерахунок депутатів, фактично які знаходяться у Верховній Раді України. Якщо ви цього не зробите, шановний пане Стефанчук, ми будемо вважати це перевищенням службових повноважень. Зробимо самі перерахунок, зробимо самі протокол, зробимо відеофіксацію - і будемо звертатися до відповідних правоохоронних органів з приводу правопорушення з вашого боку. Прошу дати відповідь. Даю відповідь. Стаття 48 називається "Скасування рішень Верховної Ради", і тут немає обов'язку перераховувати присутніх осіб. Йдемо далі. Я ставлю на голосування поправку 3629 народного депутата Скорика. Прошу визначатись та голосувати. За-27 Рішення не прийнято. Наступна правка 3630. Народний депутат Скорик. Будь ласка. Шановні громадяни України, шановний пане головуючий, ви знаєте, жодні аргументи, які ми наводимо… От сьогодні мене настільки настільки обурила поведінка керівництва Верховної Ради, коли нам на першому позачерговому засіданні навіть не дали сказати слово з приводу тих законопроектів, які розглядалися. Ми за півгодини це розглянули, нам сказали, що ми таким чином виконуємо норми карантину, а потім нас загнали до цієї сесійної зали, розуміючи, що нормальні народні депутати не підуть від відповідальності перед українським народом, коли ви намагаєтесь розпродати українську землю, і ми будемо знаходитися в цьому залі і будемо намагатися довести вам, будемо намагатися довести народу України цю згубність ваших кроків. Ми вимагаємо припинити те, що зараз відбувається в залі.

про наступне, про те, що пан головуючий проігнорував мою вимогу звернутися згідно Регламенту до Лічильної комісії, і ми будемо робити всі відповідні кроки згідно чинного українського законодавства. Це я просто інформую. З іншого боку, я хочу сказати про те, що коли нам кажуть, що іншого шляху, як прийняти ці законопроекти, інакше буде дефолт, це абсолютний обман українського народу. Якщо зробити нормальний перерозподіл видатків державного бюджету, якщо дійсно відповідально віднестися до переговорів зі світовими фінансовими організаціям, як це роблять інші країни, якщо дійсно розпочати не на словах, а на реальних справах переговори щодо миру, ми дійсно можемо зекономити колосальні кошти державного бюджету і спрямувати їх на підтримку наших громадян і економіки України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3631 народного депутата Скорика, прошу визначатися та голосувати. 21:43:04 За-30 Рішення не прийнято. 3633, Чорний.

хочу наголосити, що фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" стоїть тут, як то кажуть, до кінця і відстоює інтереси українського народу на українську землю. Позиція нашої фракції остається незмінною – це референдум за народною ініціативою з приводу визначення, яким чином треба розпоряджатися українською землею. Але, на жаль, у цьому залі сьогодні така позиція не підтримується, і більшість, "Слуга народу", і монобільшість, яка сьогодні існує в цій залі, вона категорично не сприймає таку Тому, шановні українці звертаюсь до вас з проханням визначатися та… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 3633 народного депутата Чорного. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Шановні колеги, я хочу звернутися все ж таки до колег із фракції "Слуга народу". Ви історично увійшли у парламент, набравши найбільшу кількість голосів, обіцяючи, що ви покажете приклад роботи нової Верховної Ради. Але, на жаль, що сьогодні бачить народ України? Він бачить, як ви, стоячи, аплодуєте найгіршому прикладу роботи Верховної Ради. Мабуть, ця зала ще ніколи такого не бачила, щоб у найскрутніші часи, коли в країні пандемія, коли… такого не було, і Президент про це казав, ще ніколи в історії нашої країни – голосується найскандальніший законопроект! Вся відповідальність сьогодні лежить на вас. Тому я ще раз до вас звертаюсь і закликаю вас: давайте все ж таки відкличемо цей законопроект, який обурює сьогодні суспільство. Спочатку допоможемо людям… Ставлю на голосування правку 3634 народної депутатки Плачкової. Прошу визначатися та голосувати.

Вже неодноразово я наголошую на тому, що наша фракція "Опозиційна платформа – За життя", діючи у цілком законний шлях, робить сьогодні все можливе для того, щоб не дозволити прийняти в цьому залі цей законопроект, тому що не можна позбавляти громадян, які важкою працею заробили свою земельну ділянку, справедливої винагороди за цю земельну ділянку. Та ціну, яку ви сьогодні пропонуєте, вона не відповідає європейським стандартам. Будь ласка, давайте доопрацюємо цей законопроект. Я прошу поставити цю мою поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування цю правку. Прошу визначатися та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. 3638. Колтунович. Шановний Руслан Олексійович! Шановні народні депутати! Шановні колеги! Я розумію, що в деяких наших колег викликають посмішку наші аргументи чи ще щось, але я вам хочу сказати, що взагалі-то в країні не до жартів. І в країні не до жартів не після COVID-19, а після вересня місяця, коли був обраний новий уряд, нова монобільшість і той курс, який був запропонований. Чому я маю моральне право про це говорити? Тому що я вам щотижня з цієї трибуни чи через тиждень виходив і щотижня казав: "Бюджет неправильний, програма уряду неправильна, пріоритети провальні". За промислову політику. Ви за неї забули, а у нас спад промислового виробництва. Ви взяли країну, було зростання ВВП, зараз падіння. У вас рекордні борги по заробітній платі, і це все не діяльність 28 років, а провальна діяльність шести місяців. І тому ми, коли говоримо так само по ринку землі, ми не просто так звертаємося до вас, а ми звертаємо увагу на те, що, дійсно, проблемні питання, які треба врегульовувати. Дякую.

проект Закону про внесення змін щодо обігу земель... до Земельного кодексу щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, а також питання співпраці з Міжнародним валютним фондом. Всі ці питання, безумовно, вони десь… частково ви їх зв'язали, але в контексті бюджету я хочу сказати найголовніше, що не потрібно залучати додаткові кредитні ресурси. Можна оптимізувати, в тому числі і видаткову частину бюджету, можна переглянути макропрогноз і багато інших речей. Наприклад, наша фракція, я як представник фракції в робочій групі з Кабінетом Міністрів України запропонував, що давайте ми обмежимо зарплати топ-чиновникам в 10 мінімальних заробітних плат - це 47 тисяч 230 гривень. Десь мене почули, десь – ні, частину вони обмежили до 15, запропонували з коефіцієнтом 0,7. Після 15 мінімальних заробітних плат - з коефіцієнтом 0,5. Безумовно, є можливість економити і оптимізувати… Дякую. Ставлю на голосування 3645 народного депутата Киви та Колтуновича. Прошу визначатися та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Наступна правка 3645, Колтунович. 21:49:58 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Я просив би кожну поправку, яку голосують, також оголошувати по фракціям, оскільки у нас є серйозні сумніви щодо того, що кількість реально голосуючих під час кожної поправки становить 226 голосів. Ми для нас будемо бачити на табло кількість, які утрималися, кількість – які проголосували "проти" і які проголосували "за". Тому що кількість карток, які всього знаходяться у Верховній Раді, вона є непоказовою. А так ми для себе будемо сумувати і бачити по кожній поправці, яка реальна кількість голосів. Далі, в продовження тієї частини, що я вже казав: щодо оптимізації видаткової частини бюджету. На жаль, уряд пішов не по тому шляху і вирішив оптимізувати Академію наук на 300 мільйонів гривень. Це тоді, коли у всьому світі збільшується фінансування, і це тоді, коли в нас інститут молекулярної біології якраз спрямований на те, щоб побороти коронавірус і знайти ті ліки, які можуть все-таки його зупиняти. Так само багато інших речей, які не… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3645 народного депутата Киви та Колтуновича. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний Руслан Олексійович. Шановні народні депутати, щодо продовження теми оптимізації видатків Державного бюджету України і в цілому бюджетного розпису, який був запропонований. Адже ми розуміємо, що збільшення дефіциту бюджету до 200 мільярдів гривень це серйозна норма, яка потребує дійсно вирівнювання. Але ми не можемо говорити про те, що давайте вирівняємо виключно за рахунок зовнішніх запозичень, тому що ви, точніше, ваша команда, призвели до того, що в нас за підсумками 2019

березень – майже на третину не виконаний згідно плану. Тому це планові показники, які вже були неправильно закладені у Державний бюджет України. Економіка не працює. Запропонована ваша податкова реформа не сприяє надходженням до бюджету, інвестиції к нам іноземні не заходять. А це означає, що необхідно змінювати економічний курс. За-28 Рішення не прийнято. Олександр Сергійович, наступна теж, 3650, ваша. Будь ласка. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Ще один дуже важливий момент, про що я почав говорити. У нас COVID-19 – це одна складова важлива, яка на сьогоднішній день фактично зупинила країну, але таких речей у нас ще може бути десятки. аварійний стан водопровідного каналізаційного господарства, який зношений на 80 відсотків. Не дай Бог, прориви чи ще щось - всі ці речі будуть відображатися в десятки мільярдів доларів або витратами бюджету, яких, безумовно, у нас немає. Тому, коли ми говоримо про… або аварійний стан в енергетиці, або аварійний стан, який знаходиться в житловому фонді, всі ці речі, які потребують негайного втручання і формування, не просто подолання тих руйнівних наслідків які є, а і формування запасу міцності на майбутнє. Тому, виходячи з цього, питання обігу земель сільськогосподарського призначення, має розглядатися виключно в рамках продовольчої національної безпеки, продовольчої безпеки країни на довгострокову перспективу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3650 народного депутата Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати.

Ви відкриваєте розпродаж української землі. Ви зараз всупереч волі українського народу, всупереч волі української опозиції в лице "Опозиційної платформи – За життя", ви зараз йдете на зговір з Міжнародним валютним фондом. Це політичне мародерство. Це мародерство, коли заміть того, щоб об'єднати всі наші зусилля та захищати людей, та приймати рішення які б відповідали сьогодні часу. Сьогодні люди питають: а де ви взяли маски, в яких прийшли в парламент? Чому цих масок немає зараз в лікарнях, в швидких? Чому зараз вся країна без масок, а весь парламент засідає вже добу і всі гарно…? Дякую. Ставлю на голосування вашу правку, 3651, народної депутатки Королевської. Прошу визначатись та голосувати.

зараз в антиконституційний спосіб з порушенням Регламенту України, порушенням законів України відбувається тут засідання. Ми ж всі дуже добре розуміємо, що ми все це відмінимо через Конституційний Суд, і "Опозиційна платформа – За життя" вже підготувала звернення до Конституційного Суду України. У ми зупинимо розпродаж України, який ви сьогодні влаштовуєте в цьому залі. Але ж ми з вами втрачаємо найдорожчий час для нашої країни. В ось ці хвилини ми повинні зараз приймати антикризове рішення – захищати людей, захищати наших пенсіонерів, проіндексувати пенсію, підняти прожитковий мінімум, скоротити тарифи, дати людям можливість вижити в ці складні часи. А ви замість цього знущаєтесь над народом, маючи бажання продати українську землю в угоду Міжнародного валютного фонду.

За-30 Рішення не прийнято. Шановні колеги, моя пропозиція – це ініціатива, спрямована на вирішення проблем українців, які обов'язково виникнуть у випадку прийняття цього закону. Моя правка полягає в тому, що програмне забезпечення Державного земельного кадастру не просто повинно забезпечувати інформаційну взаємодію між іншими реєстрами, а воно повинно обов'язково забезпечувати чітку відповідність відомостей про зареєстровані речові права в цих реєстрах. В даний час у нас і так багато існує спорів щодо меж земельних ділянок, площ земельних ділянок. Тепер ми хочемо примусити наших громадян бігати по держустановам та вирішувати, в якому ж реєстрі була допущена помилка. Це завдання держави. Давайте не перекладати відповідальність на людей. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3671 народної депутатки Приходько. Прошу визначатись та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. Далі ідуть три правки: 3672, -73 і -74 народного депутата Пузійчука. Ми домовлялися 2 хвилини на виступ ми даємо, так? А, 3 хвилини і не голосуємо. Будь ласка. 21:58:53 ПУЗІЙЧУК А.В. Шановні громадяни! Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Наша фракція виступає категорично проти прийняття цього законопроекту під час пандемії. Які нам аргументи наводили? Повторююсь: нам обіцяють кредит, нам кажуть, що Україні Міжнародний валютний фонд надасть кредит. Але, шановні громадяни, я вам хочу зачитати спільну заяву групи Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду, яка знаходиться на офіційному сайті Міжнародного валютного фонду. Що говорить... Міжнародний валютний фонд зробив заяву про "облегчении бремени для беднейших стран". Я перепрошую, читаю російською. "Вспышка коронавируса, вероятно, приведет к очень серьезным

відповідності з національним законодавством країн-кредиторів призупинити виплати по боргу країн, які звернуться з проханням надання пільг. Це допоможе задовольнити невідкладні потреби країн в ліквідності для вирішення проблем, визваних спалахом коронавірусу, і надасть час для оцінки впливу кризи і потреб у фінансуванні для кожної країни. Шановні, це заява Міжнародного валютного фонду, який закликає призупинити виплати. Я зараз викладу у себе на Фейсбуці, сторінці. Кожен бажаючий громадянин України може зайти за цим посиланням, подивитися на офіційну сторінку Міжнародного валютного фонду. Немає вимоги стосовно продажу землі. Міжнародний валютний фонд чітко каже - звертайтесь, і повинно бути саме відтермінування. Що ще каже Міжнародний валютний фонд. Він каже, що підготувати комплекс мір зі сторонами, офіційні двосторонні для задоволення потреб країни як у фінансуванні, так і в облегчении бремени долга. Шановні, це заява Міжнародного валютного фонду. Немає вимоги продажу землі. Шановні, почуйте людей, почуйте здоровий глузд. Зніміть цей законопроект з розгляду. Коли всі країни підтримують свої економіки, ми добиваємо. Єдине, що у нас працює – сільське … Ставлю на голосування підряд, як ми і домовлялися. 3672 народного депутата Пузійчука. Прошу визначатись та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. 3673, будь ласка, прошу визначатись та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. 3674, прошу визначатись та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступна правка 3676, Загородній. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні громадяни України, я хочу зазначити, що зараз при розгляді цього надзвичайно важливого законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення у сесійній залі присутні 168 народних народних депутатів України. Усі рішення, які зараз приймаються, вони є антизаконними. І те, що сьогодні робить головуючий, - це є порушення 364 статті Кримінального кодексу України. А тепер по суті. Мої слова - те, що зараз буду говорити, - до Президента України Володимира Зеленського. Я знаю, він дивиться засідання Верховної Ради України. Великому Омару Хаяму належать такі слова: "Легко піднятися із грязі в князі, але повинен пам'ятати кожний князь: князь не вічний - вічна грязь". Так, що пане Президенте думайте.

За-30 Рішення не прийнято. Наступна – 3678, народний депутат Пузанов. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Моя правка стосується питання знищення або обмеження можливості приховуванні інформації про реальну площу земельних ділянок, які перебувають у власності певних юридичних та фізичних осіб. Правка сформульована наступним чином: "Не допускається обмеження доступу до інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов'язаних осіб, розташованих у межах однієї громади, області, Автономної Республіки Крим та в межах України". Шановні колеги, якщо ви вже не хочете запитати думку народу України, який є власником земель сільськогосподарського призначення щодо їх згоди на відкриття цього ринку - ринку земель сільськогосподарського призначення. Прошу хоча б не обмежувати право громадян України контролювати дотримання вимог закону щодо обмеження концентрації цих земель у однієї особи. Прошу підтримати та проголосувати. Ставлю на голосування правку 3678 народного депутата Пузанова. Прошу визначатися та голосувати. 22:05:39 За-29 Рішення не прийнято. Наступна правка 3679, народний депутат Папієв. Дякую. Шановний головуючий, я хочу нагадати вам 66 статтю Кодексу законів про працю, яка передбачає, що через кожні 4 години має бути передбачено перерву до 2-х годин, і це є норма закону. Я просив би дотримуватися її. Шановні народні депутати України в чергове заявляю, що в залі відсутні 226 народних депутатів України. Ми зараз порахували, в залі є 183 народних депутати України, тобто засідання є неповноважним. Ми ще раз вимагаємо і звертаємося відповідно до 48 статті Регламенту, щоби головуючий відреагував на порушення Регламенту і доручив Лічильній комісії порахувати, скільки є народних депутатів в залі, із тим, щоби ми і до 17 статті, і до 48-ї припинили порушення закону. Дякую. Я ставлю на голосування правку 3679 народного депутата Папієва. Прошу визначатися та голосувати, За-31 Рішення не прийнято. Наступна 3680, Качний. Шановні колеги, в залі присутні 183 чоловіки, стаття 364 "Зловживання владою або службовим становищем". Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, карається законом. Шановні колеги, я хочу зараз звернутися до українського народу. Ви всі є свідками того, що сьогодні в сесійній залі відбувається злочин. На жаль, головуючий, який сьогодні присутній в президії і веде це сесійне засідання, умисно порушує 364 статтю Закону України. Тому я хотів би сьогодні звернутися до всіх присутніх в залі народних депутатів. Ви є сьогодні тими людьми, які є… Дякую. Ставлю на голосування 3680 народного депутата Качного. Прошу визначатися та голосувати.

в якому всі депутати, які готові підписатися, а це ми в повному складі, а також ті депутати, які є сьогодні присутніми від опозиційних фракцій, повинні підписати сьогодні той протокол, в якому зазначено, скільки зараз присутніх депутатів у Верховній Раді. Хоча сьогодні Стефанчук, наш головуючий, повинен об'явити, оголосити перерахунок голосів, і рахункова комісія повинна нам надати цю відповідь. На жаль, він не ставить це питання. Тому ми сьогодні беремо ініціативу на себе і підписуємо цей протокол. 22 години 10 хвилин по часу – 183 особи. Підписуємося всі бажаючі, будь ласка, депутати. Дякую за увагу. Ставте на голосування мою поправку.

Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, будь-який закон, який буде прийматись в цій залі, має відповідати законодавству і Конституції України. Мій колега по фракції "Опозиційна платформа – За життя", який має величезний досвід роботи на посади судді Конституційного Конституційного Суду, закликав, і я підтримаю його в цьому, що будь-яка спроба запровадження ринку землі, яка є власністю українського народу, суперечить Конституції України. Я прошу дослухатися до мого колеги, до нашої фракції, до пана Німченка - і повернутися все ж таки до конституційного вирішення цього питання стосовно запровадження ринку землі. Давайте все ж таки надамо право українському народу самостійно вирішувати, чи хоче він продавати свою землю, чи ні. Дякую. Прошу поставити правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3689 народної депутатки Плачкової. Прошу визначатись та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна правка – 3690, теж Плачкова. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Це моя остання правка. І я все ж таки хочу нагадати кожному народному депутату, який присутній в залі, який не присутній в залі, що народний депутат це представник українського народу, що український народ обирав нас для того, щоб ми голосували не всупереч його інтересам, а саме спитали український народ, що саме він хоче. Ми, народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", як справжні представники українського народу сьогодні підтримуємо більше 70 відсотків українського народу, який проти відкриття ринку ринку землі до встановлення результатів всеукраїнського референдуму. Прошу поставити мою поправку на голосування. Дякую.

Дякую, шановний головуючий. У нас зараз буде, якщо я не помиляюся, 39 поправок. Тому прошу всіх зручно влаштуватися в своїх робочих місцях і приготуватися до дуже серйозної розмови і діалогу щодо пошуку компромісу в цій Раді заради того, щоб ми, врешті-решт, зрозуміли відповідальність перед українським народом, який категорично проти того, щоб сьогодні, під час карантину, фактично піддавшись шантажу Міжнародного валютного фонду, ми розглядали Закон про землю без проведення всеукраїнського референдуму. І я вважаю, що ніхто не має права ігнорувати волю українського народу, без референдуму цей закон приймати... Дякую, Нестор Іванович. Перед тим, як я поставлю на голосування, Нестор Іванович, а якщо я вам дам хвилин 15, щоб ми комплексно осягнули всю глибину тих правок, про які ви говорите? Нестор Іванович, можна буде? Ну, продовжимо. А поки я ставлю 3731 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, 3732. І як би відреагуйте на мою пропозицію. при всій повазі, опозиція принципами не торгує. Шановні колеги, що зараз відбувається, і Верховна Рада це не приховує, вибачте, влада це не приховує, що фактично на вимогу Міжнародного валютного фонду, а інакше, ніж шантажем це назвати неможливо, сьогодні ми зібралися у Верховній Раді вночі, і замість того щоб шукати шляхи подолання наслідків пандемії, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні втрачаємо час на вирішення питання, яке не сприймається українським народом. Три чверті українців вимагають проведення референдуму з питання самої можливості продажу землі. Це наша позиція. Дякую, Несторе Івановичу. Правка 3731 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я перепрошую в пана Волошина, тому що я не побачив, ви сіли не на своє місце. Я повернусь зараз.

Там суть моїх правок декількох пов'язана з необхідністю внесення змін в Закон "Про нотаріат", який зобов'язує нотаріусів погоджувати угоди про придбання земельних ділянок виключно після ретельної перевірки відповідності покупця всім критеріям, що прописані в Земельному кодексі. Я прошу поставити 3692, 3693, 3694 і -95 на голосування одну за одною. І далі потім знову надати мені слово. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді, з вашого дозволу, я ставлю на голосування 3692,

За-38 Рішення не прийнято. Наступна – 3693, народного депутата Волошина. Прошу визначатись і голосувати. За-37 Рішення не прийнято. 3694, народний депутат Волошин. Прошу визначатись та голосувати. За-36 Рішення не прийнято. 3695. Прошу визначатись та голосувати. За-36 Рішення не прийнято. Покажіть, по фракціях, будь ласка. Наступна – 3696. Будь ласка, народний депутат Волошин.

Я при всій повазі до пропозицій Нестора Івановича всім зайняти місця якраз пропоную трошки всім провітритися, якщо хто хоче. Тому що я розумію, що бажання Міжнародного валютного фонду змушують нас займатися такою єрундою сьогодні тут, що, напевно, провітрюватися точно потрібно, щоб голова зовсім не закипіла. Шановні колеги, я думаю, що всім абсолютно зрозуміло, що всі тут... Просто ті, хто збираються голосувати за ринок землі, вони просто сидять і сумлінно чекають, дивлячись на штандарт Президента, що зберігається на трибуні, що приїде в останній момент Зеленський і буде дивитися всім в очі, і всім доведеться натискати кнопки не так, як їх до цього спонукає їх розум, а як спонукає партійна лояльність і відданість лідеру, якому поки вони ще аплодують стоячи, розуміючи, що часи піку популярності людини, за яку більшість нашої фракції, як мінімум, точно голосувала у другому турі ще менше ніж рік тому, вона вже давно пройшла, на жаль. Ви знаєте, весь світ стикнувся з такою кризою, за якої, як би сьогодні Україною керували спільно де Голль і Черчіль, вони б і то були бліді від тих проблем, які перед ними стоять. Але порівняння нинішнього керівництва з де Голлем чи Черчілем – це приниження, звичайно, пам'яті цих видатних історичних особистостей. Тому я думаю, що всі чудово у монобільшості розуміють, а серед вас багато дуже розумних, талановитих людей, яким, я впевнений, належить гідне місце в українській політиці, що це "зелене свято" скоро закінчиться, а вам вже далі жити в цій країні, робити кар'єру, бути політиками, я сподіваюсь, рухати якось країну вперед. І на кожному кроці вас завжди будуть запитувати: а як ви голосували по ключовому Закону про землю? І пояснювати, що тоді, там декілька років назад, перед нами нависла загроза дефолту, тому що у нас був такий собі недолугий прем'єр Гончарук, який наробив пірамід ОВГЗ, тому що у нас до цього було п'ять років також недолугого керування, коли люди виводили колосальні гроші з банківської системи, і все це буде дуже важко, тому що ніхто не буде це слухати, всі будуть просто одне казати: "Ви проголосували за ганебний закон про землю, який дозволив розпродати українські сільськогосподарські ресурси за дуже низькою ціною". І це буде фактично "вовчий квиток" для будь-якого серйозного політика, депутатам Верховної Ради згадують закони 16 січня. Так я думаю, набагато більша кількість людей в Україні будуть згадувати закон про землю. І немає значення, це питання зараз не лояльності до Президента Зеленського, тому що Президент Зеленський, якщо зараз ситуація піде так, як вона, на жаль, іде, не так далекий час, коли він просто повернеться до своєї професії, яку він так любить і яка у нього була, дійсно, де у нього виходило, насправді, все гаразд. А ви залишитесь в політиці і вас будуть запитувати: "А чому ви за це голосували? Хіба ви не були, ви не є професійними юристами, економістами, підприємцями, людьми зі своєю головою, молодими, досвідченими? Деякі з вас набагато більш політично досвідчені, ніж Президент Зеленський. Чому ви собі дозволили проголосувати просто так, тому що вас попросив Президент? Тому що він не знайшов інших управлінський рішень за останні дев'ять місяців, чи десять, щоб уникнути дефолту у інший спосіб, окрім як ідучи на ганебні вимоги Міжнародного валютного фонду в останній момент, фактично під дулом цього фінансового пістолету". І пояснювати це буде дуже і дуже важко. Я переконаний, що, на жаль, аргументів пояснити, чому ринок землі був запущений саме зараз… Не тому… Навіть ті, хто вважає, що нам потрібен ринок землі, вони навряд чи їх знайдуть. Тому що аргумент, що ми таким чином намагалися уникнути дефолту, це визнання того, що ми спочатку херово а тепер просто рятуємо човен, який тоне. Ось, справді, така ситуація, яка складається. Але я сподіваюся все ж таки, що, як показало декілька голосувань раніше сьогодні, в останній момент за цей закон просто елементарно не вистачить голосів, тому що кожен, зрештою, голосує індивідуально, і кожен, зрештою, буде індивідуально відповідати за своє голосування. Нічого такого, знаєте, драматичного в тому, щоб не проголосувати, якщо ти з чимось не згоден, немає. Це абсолютно нормальна ситуація. І, до речі, у нас в цій Верховній Раді неодноразово депутати в різних фракціях голосували не так, якщо їх особисті переконання не співпадали з фракційною позицією, голосували не так, як вирішила Тим більше, якщо рішення ухвалює не власне фракція, а зовнішні сили, які спонукають приймати якесь рішення, яке насправді нікому не подобається, яке захистити неможливо, яке не просто є ганебним - воно є дурним. А за дурні рішення голосувати просто не варто. Ось і все, що я хотів хотів сказати. Дякую. А тепер прошу поставити ці мої правки на голосування по черзі одну за одною. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді я ставлю 3696 народного депутата Волошина на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-26 Рішення не прийнято. 3698 ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. 3699 ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-29 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях. 3700 ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-27 Рішення не прийнято. 3701 ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. 3706. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. 3705. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. 3705. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. 3706. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. 22:26:28

За-30 Рішення не прийнято. 3708. Олеже Анатолійовичу, будь ласка. Теж ми можемо так попросити якийсь час взяти, і ми можемо їх проголосувати?

В мене хвилина. Дякую, шановний головуючий. Ось тільки що в нас була дискусія з одним колегою якраз із монобільшості, який сказав, ну, от у вас є деякі розумні зауваження, вашої фракції, щодо цього законопроекту, треба було прийти з ними, ми би сіли, разом зробили. Але насправді ж приходили, і насправді під час цього розгляду, який триває вже декілька місяців. І не тільки від нашої фракції: і від фракції "Батьківщина", і від групи "За майбутнє", від інших фракцій. Ми чули дуже багато абсолютно слушних пропозицій, ну, скажімо, про те, що обов'язково потрібен агрохімічний паспорт на кожну ділянку, що продається, про те, що потрібно закріпити неможливість зміни цільового призначення земельної ділянки протягом 5 років, тому що інакше ми просто ризикуємо, що навколо великих міст всі сільськогосподарські землі будуть скуплені під котеджні забудови, або, можливо, навіть під сміттєзвалища і таке інше. Ніхто не почув, і таке інше, і таке інше. 3705. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

В чому проблема цього законопроекту? Якби, дійсно, ініціатором цієї реформи був реально хтось із законодавців або навіть уряд, не просто підтримував, не просто симпатизував цій ідеї, реально був двигуном цієї ідеї і повністю контролював, наскільки це можливо, весь її процес, то, звичайно, напевно… Як сьогодні голова Комітету з питань економічної політики дуже гарний написав пост про те, як всі фракції спільно працювали над дуже важливим пакетом законів, які увійшли в цей законопроект, який ми сьогодні проголосували, про якраз заходи з пом'якшення економічних негативних наслідків від пандемії. Тому що ініціаторами цього всього були депутати. Вони спільно збирались, сперечались, дискутували, знаходили спільну мову. Але в цьому випадку головним двигуном цієї ідеї є не українські депутати, і навіть взагалі не громадяни України. І в тому є вся проблема, що нікому не потрібен був гарний закон. Потрібен був такий закон, який… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3709 народного депутата Волошина. Прошу визначатись та голосувати. 22:29:48 За-27 За-27 Рішення не прийнято. Наступна правка 3710. Волошин. 22:29:52 Отже, продовжую. І відповідно саме в цьому є ключова проблема. І я розумію, що в цьому є така червоточина, яка, я впевнений, бентежить дуже багатьох тих, хто навіть є щирим прихильником найбільш ліберального ринку сільськогосподарської землі в Україні. Якщо ми говоримо саме про реформу, то це одна справа. Вона може бути суперечлива. Вона може такою бути, що важко сприймається в суспільстві, в якій суспільство потрібно переконувати. Зрештою, дійсно, можна було б піти на референдум, Але ми розуміємо, чому ви на це не йдете: тому що замовник, ще раз кажу, зовсім не тут. І вимогу цю виконують заради одного: щоб отримати гроші і дати українській державі збанкрутувати. Вона ніби мета благородна, але це вже визнання повного провалу,

За-25 Рішення не прийнято. 3716. Волошин, будь ласка. 22:31:16 ВОЛОШИН О.А. Отже, мова йде не про те, що ми сьогодні беремо в борг у Міжнародного валютного фонду. Фактично заради того, щоб отримати гроші від МВФ, ми беремо в борг у власних громадян, в українського народу, якому, власне, і належить Причому, якщо Міжнародному валютному фонду ми зобов'язані все повертати, і там такі сидять вовки, які змусять будь-яку державу це зробити то тут, напевно, є думка, що українському народу повертати нічого не доведеться, що вони про все це забудуть, що ми їх потім заболтаємо, будуть якісь інші проблеми, інші ситуації, і можна буде розповісти, що ми насправді… а як було по іншому рятувати країну. мені здається, що… я не розумію, ну, скільки розумних людей у монобільшості. Невже не можна спитати в першу чергу в Президента і в уряду, а як ми взагалі могли дійти до тієї межі, що сьогодні всерйоз перед Україною маячить перспектива дефолту? Провести серйозне розслідування цього, і тільки після того вирішувати, як брати черговий кредит, тому що, знову таки, без покарання винних ми відразу намагається тушити якусь пожежу,

Можливо, в абсолютно інших умовах, голосуючи за ринок землі, особливо отримавши на це мандат від громадян за підсумками всеукраїнського референдуму, ми дійсно спромоглися би всі разом створити такий закон, яким би всі пишалися і який би гарантував те, що ми дійсно піклуємося про розвиток сільського господарства України і про залучення інвестицій. В інших умовах, в глобальній економіці, в інших умовах в Україні, після того, як завершена війна, після того, як, нарешті, Донбас повернувся під контроль Києва, після того, як на нашій землі нарешті запанував мир, ми, звичайно, могли би все це зробити. Тому що теоретично нічого такого страшного як такого в ринку землі, який підтримують громадяни, який дійсно... в якому закладені всі запобіжники, які захищають фермерів, які захищають маленькі господарства, які захищають національного виробника, звичайно, немає. І в цьому сенсі я згоден з аргументами тих, хто так поверхово завжди каже. Ну, подивіться, в усіх країнах Європи цей ринок землі є, але він ніде не приймався під дулом вимог МВФ. Покажіть мені хоч одну країну Європейського Союзу, де ринок землі запроваджувався під вимогою видачі кредиту тільки для того, щоб уникнути дефолту. фактично, я ж ще раз кажу, вже сьогодні ми всі маємо свідомість розуміти, що ми маємо йти на дострокові вибори, тому що рік назад люди змінили владу заради того, щоб стало краще. Зараз ми намагаємося розпродати землю, щоб не стало дуже погано, тобто це вже провал. Я вже не розумію що далі 4 роки буде робити Президент Зеленський. Фактично вже повний провал, країна - банкрут. Що може бути ще гірше в цих умовах, я не розумію? і при всій повазі і до пана Шмигаля, і до інших міністрів, вони не погані і не гарні, вони просто не можуть запропонувати нам іншу ситуацію, окрім як за рахунок останнього ресурсу, який ще є в руках українських громадян, залучити кредитні кошти заради того, щоб ночь простоять и день продержаться. Ну, всі ж тут розумні! Якби, дійсно, тут сиділи якісь недолугі люди, які там ні мов не знають, ні іноземну пресу не читають, не дивляться ситуацію в світі, я би ще зрозумів, що вас там хтось за носа водить. Але насправді ви всі розумієте, що ви вимушені голосувати за це тільки тому, що вас просить керівництво. Керівництво просить тому, що буде дійсно не просто падіння рейтингу, вже про це навіть ніхто не думає, тому що падіння рейтингу... Ну, скажіть, хто задоволений тим, як відбуваються карантині заходи в Україні? Не задоволені абсолютно всі. Ви розумієте, зараз будь-який соціологічний замір покаже, що рейтинг влади - нуль, в кращому випадку, якщо не мінус. Тому що, ну, всі не задоволені, все погано. Опозиція з цього не радіє, тому що погано всій країні, кожному з нас. Але це питання навіть не рейтингу, це питання того, що перед нами маячить економічна прірва.

За-27 Рішення не прийнято. 3727, Волошин. Прошу визначатись та голосувати.

За-28 Рішення не прийнято.

з фракції "Батьківщина" зачитав дуже принципову інформацію. Як з'ясовується, позиція Міжнародного валютного фонду не є такою принциповою щодо вимоги прийняття Закону про землю. Якщо це відповідає дійсності, ми зобов'язані з'ясувати ці обставини. І прийняття цього закону без рішення українського народу на референдумі є злочином, а в разі, якщо Президента ввели в оману і сьогодні довели до нього, що це є виключно вимога МВФ, а з'ясовується, що це не так, то це є спекуляція і знущання над народом України, над Верховною Радою, тим паче в умовах… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3733 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. По фракціях. 3734, будь ласка. Шановний головуючий, ви знаєте, мене не може не обурювати цинічність, з якою сьогодні виступив в цій залі Петро Порошенко. Він кричав, що це дефолт, що ми

Шановні колеги, я вважаю, що ми зараз маємо об'єднатися і захистити нашу країну, не від дефолту, а від наслідків попередньої влади. Нестор Іванович. Це я вам теж по-угорськи сказав. Будь ласка. Ставлю на голосування правку 3734 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати.

До речі, скажу, що наголос був поставлений дуже правильно. В угорській мові всі наголоси на першому слогу. Тому, враховуючи рівність всіх наших громадян, рівність на право говорити і використовувати власну мову, якою б вона не була: російською, українською або іврит, або словатська, - ми сьогодні наполягаємо на тому, щоб доля землі української була вирішена українським народом виключно в один спосіб – через референдум. Ми вимагаємо перед прийняттям цього законопроекту провести всеукраїнський референдум, щоб народ України визначився, чи потрібен цей закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3735. Прошу визначатися та голосувати.

За-27 Рішення не прийнято. 3737, Нестор Іванович. 22:41:40 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Я прошу наступні 5 поправок замінити 3 хвилинами. Я зачитаю позицію нашої фракції і партії щодо цього законопроекту. додайте 3 хвилини Нестору Івановичу на наступні 6 правок. 22:41:56 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. "Опозиційна платформа – За життя" заявляє, що голосування за законопроект про продаж землі пройшло з масовими порушеннями норм закону та Конституції. Це рішення прийнято без консультацій з народом України і проти волі більшості українських громадян, позицій місцевих рад і вимог українських аграріїв. Своєю категоричною відмовою виносити питання продажу землі на референдум влада порушила статтю 5 Конституції України. Під сумнів покладено конституційний статус України як республіки і українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади. У нас немає ніякої надії, що Президент розуміє глибину кризи, на яку сьогодні прирікають країну прийняттям закону про продаж землі. Очікувати вето буде нездійсненно. Тому ми сьогодні і вимагаємо зупинити розгляд цього законопроекту, залишити це питання без рішення, після карантину провести референдум, на якому народ України має визначитися з самого принципу, чи потрібно продавати українську землю сьогодні в умовах зубожіння, в умовах, коли українці найбідніші в Європі, коли у нас пенсія в 6-8 разів менша, ніж у південних сусідів, і соціальне грошове забезпечення в 20 і 30 разів менше, ніж в розвинутих країнах Європи. Хочу звернути ще раз увагу наших громадян, що чомусь корелюється ціна на землю разом із рівнем доходів. Земля у наших південних сусідів в 7 разів дорожча, ніж в Україні планується, а земля в Німеччині в 25 разів дорожча, ніж планується ціна в Україні. Так давайте спочатку об'єднаємось заради прийняття рівня життя наших громадян, заради підняття пенсій, заради підняття зарплат, а це реально зробити, якщо ми будемо виходити з інтересів українського народу, а не з інтересів

За-27 Рішення не прийнято. 3738 Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

По фракціях, будь ласка, спеціально для Урбанського покажіть. Вам видно? Далі. 3741 – Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

За-28 Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. І 3742. Прошу визначатись та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, 3743, важлива правка. Дякую, шановний головуючий. Я хочу ще раз довести позицію "Опозиційної платформи - За життя". Про те ми зараз щиро говоримо, що ми звернемось щодо прийняття цього закону, який відкриває продаж землі, в Конституційний Суд України. "Зе-більшості", тобто монобільшості в Раді, ми будемо вимагати проведення національного референдуму не тільки з питання вільного продажу землі, а й щодо довіри до сьогоднішньої влади. Усіма законними методами ми будемо захищати українську землю, українську Конституцію, український народ. На цьому стояли і стояти будемо. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3743 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. Наступна правка 3744. Шановні колеги, ви знаєте, ми зараз перевірили цифри. За 5 років панування екс-помаранчевих, тому що саме вони прийшли на Майдан в 2004 році, все зруйнували, і народ України висловив їм дефолт. Потім вони через довіру людей на Майдані вдруге пролізли до влади і знову привели до банкрутства нашої країни. А зараз, цинічно виступаючи з трибуни Верховної Ради, лякають нас українців дефолтом. Я думаю, що ми на дефолт відповімо болтом. Я думаю, що сьогодні ми об'єднаємось всі разом заради того, щоб захистити кожного українця. Дякую. Ставлю на голосування правку 3743 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

який після шантажу Міжнародного валютного фонду відчуває приниження, відчуває, що його гідність сьогодні попрана, відповіддю на це має бути позиція Верховної Ради України. В парламентській республіці, при всій повазі до результатів голосування за Президента Володимира Зеленського, від нас залежить, в який спосіб ми будемо діяти. Ми є парламентською республікою, ми формуємо владу. Коли ви апелюєте до нас, до опозиції, щодо допомоги під час кризи, так давайте зараз допоможемо українському народу, об'єднаючи наші зусилля, і скажемо "ні" МВФ…

тому що питання, які ми зараз будемо обговорювати, є занадто принциповими, а потім поставити їх по черзі на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ну тільки, можна, 10, Нестор Іванович?

Шановні колеги, ми маємо зараз дуже відповідальну, відверту провести розмову між нами у Верховній Раді України з приводу того, чи варто нам в такий принизливий спосіб сьогодні

всі обставини форс-мажору пов'язані з коронавірусом. Тільки що ми отримали інформацію, що Греція буде вимагати списання 300 мільярдів доларів зовнішніх запозичень. 300 мільярдів. Про що просимо ми? Дати нам канікули. Дати нам можливість стабілізувати економічну, і як наслідок, соціальну ситуацію в нашій країні. І ми на це маємо повне як юридичне, так і моральне право. Сьогодні в умовах форс-мажору, який визнаний в усьому світі, ми маємо реальний шанс спромогтися перегляду умов кредитування, провести переговори не тільки з Міжнародним валютним фондом, а й з іншими нашими кредиторами. Що пишуть нам люди? Це люди нам пишуть, я зараз читаю: "На дефолт забьем мы болт!", - а це народна мудрість, з народом не посперечаєшся. Ми оцінили, хоча нам як політичній силі це було і прикро, мудрість українського народу, який об'явив дефолт і поклав той болт на Петра Порошенка.

І український народ визначився зі своїм пріоритетом. І точно, голосуючи за нову владу, голосуючи за народних депутатів від "слуг", які називаються "слугами народу", вони не сподівались, що вони проголосують за іноземних бенефіціарів. Я точно не є фаном і прихильником пана Коломойського, але коли сьогодні ми законом приймаємо рішення позбавляти суди розглядати справи, то це є грубе порушення принципу демократії і рівності гілок влади. Якщо сьогодні ми на вимогу Міжнародного валютного фонду приймаємо рішення, які суперечать Конституції України, які не сприймаються українським народом, який сьогодні вимагає провести референдум, а на цьому наполягає три четверті народу України, і це результат соцдосліджень за лютий місяць, тобто за минулий, місяць Центра Разумкова. Я ще раз нагадаю, три чверті за референдум, 76,6 відсотків прийдуть та проголосують. – це саме ті люди, які підтримали Зеленського, за продовження мораторію проти продажу землі. Люди мудрі, вони розуміють, що коли у нас пенсія сьогодні мінімальна біля 60 доларів, а середня сьогодні менше 80 доларів, то продавати землю неможливо! Давайте об'єднаємося заради захисту наших громадян від коронавірусу, заради захисту соціальних гарантій наших громадян. І в цьому ми партнери. А в питанні, проти якого виступає народ України, які суперечать Конституції України, ми будемо стояти і захищати права наших громадян. Тому ми й вимагаємо підійти до цього закону виключно з позицій конституційності, законності і вимог українського народу щодо проведення всеукраїнського референдуму. Дякую за увагу. І прошу поставити закон на голосування. Дякую, Нестор Іванович. Ставлю на голосування ті 10 правок, про які ви говорили. Ставиться на голосування правка 3749 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. 3756. Прошу визначатися та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. 3752, Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. 3753, Шуфрич. Будь ласка, прошу визначатися та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. 3755. Прошу визначатися та голосувати.

За-32 Рішення не прийнято. 3756. Прошу визначатися та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. 3757. Прошу визначатися та голосувати.

Шановний головуючий, у мене залишилося 10 поправок, і я зараз відчуваю грубе порушення вже наших людських прав. Ми з 14 години в масках у цій залі, ми зараз мали би піти на перерву. Люди прив'язані до робочих місць. Я після того, як ми розглянемо цю поправку, яка наполягає на вимогах Конституції і вимогах наших громадян провести всеукраїнський референдум, попрошу наступні дев'ять поправок дати мені 6 хвилин, щоб люди могли трошки відпочити, а я висловлю позицію нашої фракції. А цю правку прошу поставити на голосування. Дякую, Нестор Іванович. Я ставлю на голосування правку 3759 вашу. Прошу визначатися та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, давайте 5 хвилин, 10 правок, так як ми домовлялися попередній раз. Дякую. Прошу. 23:00:27 ШУФРИЧ Н.І. 5 хвилин, потім 9 поправок на голосування. Шановні колеги, я даю вам можливість трошки відпочити, якщо є бажання, води попити, тому що я розумію, що без перерви працювати дуже складно. Шановні колеги, це наша принципова позиція, щоб ми почули один одного. Ми маємо поважати ставлення людей до того закону, який зараз пропихується в незаконний, в неконституційний спосіб. Що заважає нам всім незалежно від того, хто при владі, хто в опозиції, після карантину провести референдум? І народ України хай визначиться, чи готовий він сьогодні голосувати, підтримати питання продаж землі, адже це питання має бути вирішено народом України. Я вже говорив результати останніх соцопитувань, де народ України вимагає проведення цього референдуму. Чому? Тому що в умовах, коли люди зараз обмежені в можливостях, провокувати їх на продаж останнього – землі є безвідповідально. якщо ми хочемо допомогти нашим громадянам отримати готівку за їхні майнові права, так давайте випишемо механізм наступний: кредитування на 10 років, хай буде це навіть з визначення вартості землі в середньому 35 тисяч гривень, тобто більше ніж 1 тисяча доларів за гектар. А сьогодні говорять, що земля планується купуватись-продаватись в середньому за 700-1000 доларів. Так хай люди під іпотеку, під свої майнові права отримають кредит в державному банку під заставу власних ділянок на 10 років. І, якщо вони не захочуть повертати кредит, ця земля через державні, підкреслюю, державні банки перейде до державної власності. Сьогодні нам не вистачає 6 мільйонів гектарів для відновлення лісосмуги. Що таке руйнація лісосмуги? Це корозія наших земель. Це знищення нашого всесвітньовідомого чорнозему. Так давайте по-господарськи поставимося до власних національних природніх ресурсів і з повагою до людей. Так, аргумент, дійсно, має право на життя, що люди хочуть грошей вже сьогодні. Так давайте забезпечимо їм механізм кредитування через державні банки, ще раз підкреслюю, на 10 років і під ті самі 5 відсотків. Ми тут всі можемо порахувати. Я бачу, пане головуючий, що у вас є певний хист до бізнесу. Тобто нескладно буде порахувати, що 1 тисяча доларів під 5 відсотків на 10 років – це повернути потрібно буде 1,5 тисячі. І у людей буде 10 років на те, щоб отримати вартість своєї землі, і 10 років спостерігати, що відбудеться з землею. Якщо вона їм буде не потрібна як майно, вони домовляться з банківською установою і з державою і передадуть землю у власність держави. Але я переконаний, що за ці 10 років ми, дійсно, зможемо зробити суттєвий крок вперед, підняти соціальні стандарти, підняти доходи наших громадян, підняти співвідношення внутрішнього валового продукту на душу населення і зробити цю землю за 10 років як мінімум в 7 разів дорожчу. І ми збережемо потенційні можливості наших громадян отримати більше ніж вони отримують зараз при негайному продажі. Оце по-людськи, це по-державному. чесне ставлення, відповідальне ставлення до власного народу. До цього ми вас і закликаємо. А з МВФ ми якось розберемось. А якщо ні, то послухаємо народ, що він там сказав в Твіттері про болт на дефолт. Дякую за увагу, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Як ми домовлялися, ми підряд ставимо ваші системні правки. І я починаю з 3760, правильно? 3760. Прошу визначатися та голосувати. За-25 Рішення не прийнято. 3761. Прошу визначатися та голосувати. За-26 Рішення не прийнято. 3762. Прошу визначатися та голосувати.

За-27 Рішення не прийнято. 3765. Прошу визначатися та голосувати. За-27 Рішення не прийнято. 3765. Прошу визначатися та голосувати.

За-26 Рішення не прийнято. 3605. Прошу визначатись та голосувати.

Немає пана Бурміча. Добре. 3774, Колтунович. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати… головуючий, перепрошую, шановні народні депутати, шановні виборці. Я уже звертав увагу вашу на субсидії, на економічну доцільність, але зараз я хочу звернути увагу на облікову ставку. Оскільки облікова ставка у нас 10 відсотків, ми, безумовно, не можемо мати доступ до кредитів, до так званих дешевих і довгих грошей. В порівнянні з іншими країнами наші сільгоспвиробники і фермери неконкурентоспроможні, оскільки значно більшу суму коштів, обігових коштів, змушені віддавати на купівлю так званих земельних ділянок або паїв чи навіть в оренду. З цієї точки зору ми наполягаємо на тому, що нам необхідно внормувати грошово-кредитну політику чи монетарну політику і насамперед в питанні облікової ставки, яка має бути на рівні європейських країн, а це 0,25 відсотків за кредитами або хоча б таких країн як Білорусь, Російська Федерація, Молдова, де значно… Дякую. Ставлю на голосування 3774. Прошу визначатись та голосувати. За-27 Рішення, на жаль, не прийнято. 3780, Колтунович, будь ласка.

вони не зможуть в повній мірі скористатися і отримати навіть ту тисячу доларів чи дві за свій земельний пай, тому що є питання так званих трансакційних витрат. Наприклад, одне головне питання, що там є грошова оцінка, є послуги нотаріуса, багато інших речей. Це може з'їдати, за деякими оцінками наших експертів, від 15 до 60 відсотків від вартості земельного паю. А, отже, в таких умовах продавати навіть той самий земельний пай є нелогічним, тому що значна частина від вартості паю піде на трансакційні витрати. Тому, повторюсь, не є потрібним на сьогоднішній день продавати, необхідно розвивати інститут оренди землі, на що ми неодноразово наголошували, звертаючи свою увагу на кращий міжнародний досвід.

За-38 Рішення не прийнято. Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Шановні народні депутати, шановні виборці. Ми на сьогоднішній день також звертаємо увагу і про те, що цей комплекс проектів законів, який на сьогоднішній день розглядався, це і питання політики з Міжнародним валютним фондом, це і питання державного бюджету, і питання щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, не можуть бути взаємопов'язані. І нас не можна сьогодні шантажувати тим, що в країні є значний дефіцит бюджету, і дефіцит пов'язаний з тим, що у нас не виконується дохідна частина бюджету. Ми бачили, що в нас в проекті Закону "Про Державний бюджет на 2020 рік" була видозмінена не тільки видаткова частина бюджету в зв'язку із запровадженням спеціального фонду спеціального фонду для боротьби з CОVID-19, але й ми бачили, що не виконується суттєво дохідна частина бюджету, і вона була переглянута в сторону зменшення. А це означає, що запропонована податкова політика також має бути видозмінена не в сторону просто банального…

За-29 Рішення не прийнято. Наступне. Олександре Сергійовичу, знову ваша. Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Шановні народні депутати, зверніть увагу на те, що кожен з вас, коли голосуватиме сьогодні за відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року, ви маєте розуміти, що в Земельному кодексі чинному уже є прописані норми, які записані в "Перехідних положеннях", а саме: це те, що стосується 100 гектарів для фізичних осіб в одні руки. Однак, в Земельному кодексі також вказується і інша норма, що запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення можливо лише при прийнятті спеціального закону, який дозволяє цей обіг, власне, те, що ви сьогодні намагаєтеся зробити. І друге. При скасуванні мораторію, який встановлювався і був закінчений з 1 січня 2020 року. Тому, в принципі, на сьогодні ви знімаєте всі ті заборони, які не дозволяли українським громадянам купити-продати землю сільськогосподарського призначення. Однак, застерігаю вас, що в нинішніх умовах низький рівень капіталізації не дозволить отримати … Дякую. Ставлю на голосування вашу правку 3804. Прошу визначатися та голосувати.

Щодо орендної плати і співвідношення купівлі-продажу земельних ділянок. Ми говорили про те, що 400 доларів оренди земельної ділянки на фоні тисячі доларів її вартості також не дозволяють українцям і не потребують того, щоб продавати цю земельну ділянку, а навпаки, розвивати інститут оренди землі. Перший момент. Другий важливий момент. Ми говорили про цифри, які не дозволяють громадянам України купувати і бути учасниками купівлі якраз цих земельних ділянок. І ми говорили про середню пенсію у 3 тисячі гривень про середню заробітну плату і трохи більше ніж 10 тисяч гривень, а це 400 доларів. І всі ці речі, якраз вони... Я до чого приводжу постійно ці цифри? Для того, щоб показати і нівелювати саму ідею, яку ви намагаєтесь нав'язати, що ви дасте людям можливість купувати ці земельні ділянки. Ось в чому головний посил. Це не для людей...

"Опозиційна платформа - За життя" послідовно відстоює необхідність політичного врегулювання конфлікту. І ми вважаємо, що припинення війни – це головний антикризовий рецепт, який повинен розглядатись в цьому залі, захистити людей, сьогодні забезпечити всім можливим людей, мирних людей, проживаючих на неконтрольованій території. Ми вимагаємо відкрити КПВВ, тому що частина українців, які зараз залишились на неконтрольованій території, ізольовані від України. Це несправедливо і це неправильно. Сьогодні наше з вами завдання – це об'єднати країну, це відновити промисловість. Влада має привести Україну до миру або піти, визнавши свою поразку. Дякую. Ставлю на голосування правку 3813 народної депутатки Королевської. Прошу визначатись та голосувати.

COVID-19. 548, поки тут, в залі, зараз розглядають питання здачі України, здачі української землі. За цю добу, поки ми з вами сидимо в цьому залі і ви здаєте українську землю, вже 73 людини ще захворіли на COVID-19. А всього в Україні 13 летальних випадків від COVID-19. І ми вимагаємо хвилиною мовчання почтити людей, які, на жаль, не дочекалися допомоги і померли від цієї хвороби. Ставлю на голосування правку 3847. Прошу визначатись та голосувати. За-30 Рішення не прийнято. Наступна правка 3819. Наталія Юріївна, будь ласка. Шановний головуючий, ми вимагаємо, щоб хвилиною мовчання почтити пам'ять людей, які не дочекалися допомоги від країни, які не змогли вчасно отримати всі необхідні засоби захисту. І, на жаль, тільки за цю добу ще 73 людини захворіли. І тому в такій ситуації під час такої небезпечної хвороби розглядати питання розпродажу України ми вважаємо неприпустимим. Ми вимагаємо зняти з розгляду цей законопроект, вимагаємо піти на всеукраїнський референдум. зараз те, що відбувається в цьому залі, це злочин проти українського народу. Люди чекають від нас відповіді, як захиститися від COVID-19, а не відповіді на те, як ви будете розпродавати Україну. Ставлю на голосування правку 3831 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні "Опозиційна платформа - За життя" запропонувала антикризовий план. І одним із головних пунктів цього антикризового плану – це зупинити медичну реформу. І ми наполягаємо, щоб зараз у цьому залі голосували за те, щоб скасувати вашу медичну реформу, щоб захистити сьогодні медиків, за те, щоб сьогодні повернути повноцінний державний контроль за цінами в нашій країні. Тому що мародерство економічне сьогодні відбувається в країні, коли ціни на соціально значущі товари, на медичні ліки, на індивідуальний захист в країні – все це виключно економічне мародерство. І ми вимагаємо, щоб держава взяла під контроль ціни та розглянула повноцінно антикризовий план "Опозиційної платформи - За життя". ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3823 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. Наступна правка 3827, Королевська. ми вимагаємо розгляду повноцінно антикризового плану "Опозиційної платформи - За життя". І наступний пункт цього плану – це знизити людям тарифи. Зараз у всьому світі знижують ціни на пальне, на газ, на тарифну політику для підприємців та для людей, але тільки не в нашій країни. Ви навпаки пропонуєте зменшити субсидіювання і переглянути бюджет в сторону зменшення соціальних видатків. Ми також вимагаємо сьогодні забезпечити людей засобами індивідуального захисту: масками, перчатками, антисептиком. Ми бачимо, що в цьому залі всі депутати забезпечені масками та всім необхідним. Але ж, на жаль, люди в країні не забезпечені сьогодні, а в першу чергу медики не забезпечені всім необхідним, щоб захистити їхнє життя. І ми вимагаємо терміново ці питання розглянути.

За-32 Рішення не прийнято. Наступна правка 3831, Королевська. Шановні колеги, я продовжую вам наголошувати на необхідності виконання антикризового плану, запропонованого "Опозиційною платформою - За життя". Ми вимагаємо зараз переглянути соціальні стандарти в країні, проіндексувати адекватно пенсії та всі соціальні показники. Сьогодні вкрай необхідно дати нашим пенсіонерам як самим незахищеним верствам населення можливість хоча б самим прожити без підтримки держави у ці скрутні часи. Ми вимагаємо проіндексувати та підняти прожитковий мінімум, тому що зараз, на жаль, той прожитковий мінімум, який є, він не відповідає реальним обставинам у країні. Ми вимагаємо, Ми вимагаємо, щоб люди відчули реальний захист і підтримку з боку держави, а не бачили оцю зраду, коли намагаються розпродати їх українську землю. Ми вимагаємо сьогодні розглядати питання захисту людей, а не розпродажу України. Дякую. Ставлю на голосування правку 3831 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

Але ж жоден з них не впевнений, що зможе повернутися на своє робоче місце. І тому ми зараз вимагаємо, щоб було прийнято рішення щодо збереження робочих місць, щодо збереження заробітної плати людей, щоб люди були впевнені, що їхні підприємства запрацюють після карантину, який ви влаштували. Тому що і так дуже великі борги заробітної плати, у людей, за даними соціології, грошей вистачить максимум на тиждень. І тому терміново треба приймати рішення щодо соціальної підтримки людей, щодо виплати заробітних плат, щодо індексації пенсій та всіх соціальних стандартів. Ми на цьому наполягаємо. Дякую. Ставлю на голосування правку 3836 народної депутатки Королевської. Прошу визначатись та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступна правка 3842, народна депутатка Королевська. 23:25:28 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що наша країна – це найбідніша країна Європи, і тому "Опозиційна платформа - За життя" вимагає, щоб терміново був прийнятий антикризовий план підтримки та захисту людей, щоб цей час, який сьогодні ми витрачали в цьому залі, ми… велика-велика зрада для людей, якщо ви приймете землю. Ми вимагаємо, щоб, навпаки, ми зараз переглянули соціальні стандарти, ми проіндексували людям пенсії, дали людям адекватні тарифи та забезпечили людей виплатою заробітної плати та збереження робочих місць. У нас є з вами шанс відновити сьогодні індустріальний потенціал України, а для цього ми вимагаємо, щоб також була знята економічна блокада сьогодні на сході. Ми вимагаємо, щоб відновити всі торгові відношення з нашими сусідами. Ми вважаємо, що сьогодні, підтримавши нашу економіку, наших підприємців, самозайнятих осіб, наших вітчизняних виробників, Дякую. Ставлю на голосування 3842 народної депутатки Королевської. Прошу визначатись та голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Наступна правка

Люди пишуть до нас повідомлення, що вони категорично проти того, щоб продавалась українська земля. Люди категорично проти того, щоб в такий спосіб здавали національні інтереси України. життя" офіційно вам повідомляє, що ми оспоримо це рішення через Конституційний Суд, що після цього рішення, "Зе-большинство", ми будемо добиватися проведення общенационального референдуму щодо продажу української землі. Але не тільки з цього приводу, але і про довіру до цієї влади, тому що порушення Конституції України, грубе порушення Конституції України – це ви купуєте зараз білет до своєї відставки.

За-36 Рішення не прийнято. Наступна правка 3851, народна депутатка Королевська. "Опозиційна платформа - За життя" розробила комплексний план порятунку країни від кризи. І сьогодні частина цього плану була прийнята. І ми дякуємо тим депутатам, які разом з нами підготували законопроект щодо протидії COVID. Але ми всі дуже добре розуміємо, що цього недостатньо, і тому ми вимагаємо, щоб всі пункти нашого плану були розглянуті та зараз прийняті, та вже реалізовувались один із головних пунктів цього плану – це зупинити медичну реформу, скасувати медичну реформу пані Супрун, захистити наших медиків та захистити сьогодні лікарні. Тому що все, що відбувається в областях та районах, це просто жах: коли люди, медики без захисту, коли немає ліків, коли люди не знають, куди звертатися за допомогою. А ви втрачаєте час на те, щоб розпродавати Україну.

За-40 Рішення не прийнято.

"Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що голосування за законопроект по продажу землі відбувається з масовим порушенням норм закону і Конституції України. І це рішення буде прийнято без без консультації з народом України, без проведення референдуму і всупереч волі більшості українських громадян, позиції місцевих советов та вимог та вимог українських аграріїв. выносите цей вопрос продажу землі на референдум, майже зраджуйте більшості громадян України та порушуєте статтю 5 Конституції України. Під сумнів поставлений поставлений конституційний статус України, коли ви зараз в такий засіб намагаєтесь прийняти ось цей продаж української землі. І тому у нас немає Дякую. Ставлю на голосування 3868 Королевської. Прошу визначатись та голосувати.

закликати все ж таки, щоб ми дотрималися норм Регламенту. І що я маю на увазі. Коли Голова Верховної Ради України на вимогу Президента скликав позачергове засідання, він його скликав 30 березня. Я бачу, що ми маємо вже 23 години 32 хвилини, і для того, щоб ми були в законодавчому полі, ви ж нам не оголосили, що ми працюємо до того, як буде завершено весь порядок денний. Тобто щоб ви зараз чітко поставили на голосування продовження роботи нашого позачергового пленарного засідання після 24 години. Тоді це буде абсолютно легітимно, буде законно і не буде виникати питання. Тому я прошу поставити на голосування або продовження роботи, але якщо продовження роботи, тоді… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайле Миколайовичу. Я не можу цього зробити по одній простій причині: тому що це рішення, яке не може розривати розгляд питання в цілому. А позачергові засідання, вони проводяться до вичерпання питань порядку денного, а не на якийсь конкретний час. Тому я ставлю вашу правку 3864. Прошу визначатися та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. По фракціях. 3881. Пузанов, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, шановний головуючий, ми вчергове звертаємося до наших колег з фракції "Слуга народу" щодо того закону, який ми приймаємо. Переважна більшість, а саме три четвертих громадян України, не підтримують відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення в тому вигляді, який ви пропонуєте. Ми хочемо, щоб ви дослухалися до побажань наших виборців, громадян України, щоб ви виконували свої обіцянки щодо забезпечення людей можливістю виказувати свою позицію щодо головних, ключових моментів, які відбуваються в державі, а ця подія – відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення – безумовно, є такою подією, яка потребує думки народу. І ми вимагаємо, щоб був проведений всеукраїнський референдум з цього питання, і тільки після цього ми вже займалися питанням прийняття цього закону. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування 3881 народного депутата Пузанова. Прошу визначатися та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. Наступна правка 3882. Михайло Миколайович Папієв, будь ласка. Дякую. Шановний пане головуючий, ви, в принципі, дали відповідь на те запитання, яке я задав. Тобто і це стосується всіх народних депутатів України, я просив би, щоб ми розуміли цю норму Регламенту і Конституції України однаково. Іде мова про те, що сьогодні у нас позачергове пленарне засідання. До порядку денного внесено Закон про землю. І ми сьогодні або навіть після 12 години ночі ми зобов'язані будемо поставити на голосування в цілому цей законопроект. Якщо він не набирає необхідної кількості голосів, ми ні на якому іншому ні на якому іншому пленарному засіданні – чи черговому, чи позачерговому – більше його ставити на голосування не зможемо. Щоб ми чітко і ясно усвідомлювали і однаково тлумачили цю норму закону України. Тому працюємо сьогодні до завершення, і обов'язково я вимагаю поставити на голосування в цілому цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування вашу правку 3882, народний депутат Папієв. Прошу визначатися та голосувати.

За-41 Рішення не прийнято. Далі у нас іде три правки від "Батьківщини". Івченко просить 2 хвилини. Так? Будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщини". Шановні колеги, ідея розділити на два етапи земельну реформу гарна. Але крім ідеї є реальність. А реальність в тому, що все ж таки в законі залишається 10 тисяч гектарів. Реальність в тому, що все ж таки в законі залишаються юридичні особи. І продаж корпоративних прав перетворить в корпоратизацію українського фермерства все, що буде з цим пов'язано. Колеги, все ж таки залишається продаж землі спекулянтам, і це є. Люди, які не мають ніякого відношення до сільського господарства, будуть купувати землю. І багато іншої реальності. На сьогодні, подивіться, аграрії не можуть взяти кредити, щоб зробити посівну. Подивіться, будь ласка, на те, що сьогоднішній аграрний сектор не відповідає тим вимогам і тим цінностям, які мають будувати європейські країни, а ми з вами підписали Угоду про асоціацію. А ще одна реальність. Подивіться на погодні умовні, і ніхто не знає, яким буде врожай. А ще одна реальність, колеги, тепер вона наша реальність, що тільки дві політичні сили і фракції у цьому парламенти б'ються реально за те, щоб була справедливість. Ми вам постійно в кожній правці про це говоримо. Ми вам постійно говорили про те, що потрібно поділити на декілька етапів. Аграрії виходили і блокували трибуни. І я з цієї трибуни хочу не тільки сказати про ці фракції, я хочу подякувати кожному колезі. Я пам'ятаю, як ми намертво стояли разом з вами, колегами, і з вами намертво стояли на комітеті. Ми мертво стояли, щоб не допустити той розпродаж, який був запропонований аграрним комітетом. І сьогодні ми намертво стоїмо тут задля одного: щоб ви просто чули, щоб ви реально були слугами, слугами українського народу і чули про те, що говориться. І це є реальність. І на сьогоднішній день цей закон не відповідає національним інтересам. І в такий день, коли всіх людей загнали по… Дякую, Вадиме Євгеновичу. Наступна правка 3885, Кучеренко. Немає.

10 років тому, коли знову був зуд запроваджувати ринок землі, торгівлю землею, велика група українських вчених, видатних вчених, звернулася з відкритим листом до найвищого керівництва держави. Лист-звернення, крик душі: не торгувати землею, а рятувати землю. Проблема земельна має два виміри. З одного боку, це ресурс, а, з другого боку, це відносини. Ми з вами півроку товчемось на відносинах. А первинні ресурси, ресурси України земельні в жахливому стані. Вже тоді вчені били тривогу, криком кричали, з активного обігу, це значить з обробітку виводити треба 8 мільйонів гектарів землі і боротися із водною, вітровою ерозією, закисленням, засоленням, підтопленням і опустелюванням. 10 років минуло. За 10 років зникло 10 тисяч річок з карти України. Друзі, опустелювання і зміни клімату торкнулися України, мабуть, найбільше за інших держав. І це визнав Міжнародний фонд природи. Уже виводити з обігу треба 12 мільйонів. І запроваджувати потужну державну програму по захисту землі для майбутніх поколінь. Невже ми божевільні? Яка торгівля землею, коли її захищати треба. Друзі, коли піде дерибан, коли піде розпорошення сільськогосподарських угідь, всі кинуться займатися бізнесом, а не захистом землі. Ось чому ми виступаємо за розвиток орендних відносин, щоб земля була в державній власності або в комунальній. Давайте викупимо землю в тих, хто хоче її продати, і віддамо в довготермінову оренду. І тут же програма потужна по захисту землі для майбутніх поколінь.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, вже зараз збираються в залі, і ті глядачі, які нас дивляться. Просто два факти, які я вам хочу сказати з цієї високої трибуни. Факт номер один. В час страшної економічної кризи у нас планують розпродувати землю – тоді, коли найбільш ліквідний товар, який залишився в Україні, планують розпродати по ціні, якої зараз просто немає. Тому що люди в час цієї кризи, коли лишились без роботи, без засобів для існування, будуть продавати за безцінь все, що вони мають, щоб вижити і прогодувати свої сім'ї. Хіба так роблять по-господарськи? Продають найліквідніше за найдешевшою ціною? І факт номер два. валютним фондом випустили спільну заяву для таких економік, як українська економіка. Перший пункт цієї заяви: "Припиніть платити по кредитам міжнародним". І другий пункт: "Зверніться до нас за допомогою. Ми вам надамо кошти, безповоротну допомогу, для того щоб ви могли заплатити по своїм кредитам і змогли підтримати свою економіку і фінансову систему". А що роблять в Україні? А в Україні кажуть: "Ні, ми візьмемо кредит у МВФ, продавши землю і віддавши на поталу все, що є в Україні". Вісім мільярдів доларів, щоб в цьому році повернути 8 мільярдів доларів по боргах, які ми маємо. Хіба так роблять по-господарськи? Саме тому я зараз звертаюся до того: змінити політику по відношенню до землі і змінити політику по відношенню до економіки. Бо ми в результаті такого господарювання не матимемо ні землі, ні економіки, ні фінансової, ні банківської системи. Тому, шановні колеги, подумайте! Подумайте над тим, що зараз відбувається в цьому сесійному залі, і про країну, яку ми лишимо своїм дітям. Ось до чого я закликаю. Дякую, Іван Іванович. Ну, ми домовились, ми не голосуємо, так? Наступна правка 3891, Волинець. Будь ласка. Шановні колеги, я вас запрошую, зайдіть на свої сторінки в Фейсбук, ви побачите, наскільки обурені зараз українці. Як не дивно, вони дивляться, що зараз відбувається в парламенті. Вони запитують, чому ми не розглядаємо нагальні питання, які хвилюють українців: це робочі місця, своєчасна виплата зарплати і таке інше. Держстат сьогодні показує офіційну заборгованість по заробітній платі 3,5 мільярда, а в реальності більше 5 мільярдів. Лише по підприємствах вугільної промисловості заборгованість складає 1 мільярд гривень. На шахті "Краснолиманська" на одному підприємстві 5 місяців не виплачують заробітну плату. Я ще раз закликаю, шановні народні депутати, давайте займемося ділом і давайте припинимо дерибан землі.

За-47 Рішення не прийнято. Далі 2 хвилини – Юлія Володимирівна Тимошенко. Замість правок 3898, 3899, 3900. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я щойно відлучилася на півгодини з цього залу і змогла поговорити з ключовими керівниками аграрних асоціацій. Асоціація фермерів України передавала вам, що вони обурені взагалі тим, що вони зараз бачать. Вони випустили заяву, в якій говорять про те, що цей закон з усіма правками, які якби-то "позитивні" (в лапках) повносили, що вони категорично проти прийняття цього закону. Я поговорила з аграрною радою, з паном Новіковим, який також є достатньо відомою людиною і представляє аграріїв. Він сказав, що якщо вночі під час пандемії всупереч інтересам аграріїв це буде зроблено, вони будуть вважати, що ви їх просто зрадили і зрадили на десятки років, і не тільки їх, а їх дітей і їх родини. Я можу також сказати, що я переговорила з Всеукраїнською аграрною радою, яка також передала, що вони категорично проти прийняття цього закону, особливо під час економічної кризи і пандемії. Вони говорять про те, що ні в кого із них під час кризи копійки зайвої не буде це купити, землю купити вони не зможуть. Крім того, 466 місцевих рад, які представляють 14 мільйонів громадян України, виступили проти. У мене дуже просте питання для вас: якщо країна проти, то в чиїх інтересах діють ті, хто хочуть голосувати за цей закон. Я можу сказати, в інтересах великих спекулятивних глобальних кіл, які хочуть реально поприймати участь в дерибані нашої землі. І тому я прошу вас зупинитися і всіх, хто може, не проголосувати сьогодні за це приниження, ганьбу і зраду України. Наступна правка 3893, Кабаченко. Будь ласка. Колеги, давайте ще раз пригадаємо, для чого ми з вами зібрались тут на позачерговому засіданні. Виключно для того, щоб проголосувати закони, направлені на підтримку українців і українського бізнесу в їх протистоянні з COVID-19. Якщо ви спитаєте, чого саме сьогодні бракує українцям в їх протистоянні з COVID-19, відповідь дуже проста: це маски, це тести, це дезінфектори. Де серед цього переліку ви бачите слово "земля"? Державницький підхід – це не розпродавати українську національну цінність. Навпаки, це розвиток, це інвестиції, це створення додаткової вартості на українську продукцію. Будь ласка, пам'ятайте, що сьогодні не МВФ вирішує, чи відкривати нам ринок розпродажу української землі, вирішуєте ви, шановні депутати України. Тому єдиний правильний вибір – це зняти… Дякую. Я ставлю на голосування правку 3893 народного депутата Кабаченка. Прошу визначатись та голосувати. За-40 Рішення не прийнято.

Ніколаєнко, "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" і наш лідер Юлія Тимошенко неодноразово пояснювала, чому ми не маємо сьогодні вночі красти в України її землю. Але, на превеликий жаль, по результатах голосування бачу, що багато хто в залі не слухає, просто натискає і виконує ту функцію, яку народ назвав просто "кнопкодави". Хлопці, схаменіться, тому що те, що відбувається, це схоже на злочин, який відбувається вночі. Вночі зазвичай орудують злодії і боягузи, хто боїться, коли тут стоять справжні аграрії і фермери, вийти і з ними говорити. Сьогодні економіка в нас в руїні, уряд непрофесійний. Ви понабирали туди бозна кого. І зараз вони шукають спасіння за кордоном, хоча Україна може вижити сама і справитися зі своїми проблемами. Ви хочете народовладдя? Народовладдя вам покаже, якщо ви продасте землю. Побачите, що це буде. Ви помиляєтеся. Послухайте мене. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3914. Прошу визначатися та голосувати. 23:51:19 За-38 Рішення не прийнято.

Наливайченко, фракція "Батьківщина". Зараз громадяни України не сплять і дивляться, на яку землю повернувся громадянин, кожен громадянин України. На рідну землю. Що роблять на його рідній землі так звані депутати? Та ви ж продаєте цю землю, яка рятує життя зараз людей. Ви збираєтеся продати без референдуму, вдумайтеся, без всеукраїнського референдуму віддати землю, яка зараз дає право і виживати, і право нагодувати сім'ю і дітей. Тому фракція "Батьківщина", як і наш лідер Юлія Тимошенко, чітко займаємо позицію: референдум, порядок на землі, залишити землю як засіб виробництва для нас та для наступних поколінь, як засіб виживання для цілого народу і цілої нації, для цілої країни, яка називається Україна. І так ми будемо мати майбутнє. Розпродавши рідну землю, ви увійдете в історію як зрадники і "бариги"… Дякую. Ставлю на голосування 3928. Прошу визначатись та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. 3944, Колтунович. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, шановні виборці! Колтунович, "Опозиційна платформа - За життя". Я хотів би звернути увагу на те, що ми уже підходимо до завершення розгляду наших поправок. Однак наша фракція буде звертатись до Конституційного Суду щодо того, що дані норми суперечать Закону України – Основному закону Конституції України. Це перше. Друге. Наша фракція подала 3113 поправок з поміж 4018-и. Однак ці поправки були розглянуті, там, трохи більше 300, а це менше 10 відсотків (я маю на увазі, на комітеті). Тому ми будемо наполягати на тому, що нам потрібно потрібно повернутися, перше, в конституційний розгляд цього питання, розглянути їх в комітеті, обговорити, врахувати ті позиції, які є дійсно актуальними, на які потребують громадяни України. Ну і, безумовно, тут уже неодноразово мої колеги звертали увагу на процедурні питання, точніше, їх порушення. Тому ми будемо звертатись до Конституційного Суду

За-41 Рішення не прийнято. Наступна правка

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, шановні українці, два факти знову для вас. Факт номер 1. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли по ночах у цій сесійній залі приймалось щось добре для України. Знову ніч і знову нічого доброго для країни ми не очікуємо від цього закону, який призведе просто до розпродажу найбільшого надбання, яке ми маємо – української землі. І факт номер 2. Обіцяли, що законопроекти, які роз'єднують суспільство в умовах коронавірусу, щоб об'єднувати політичні сили, ставити на голосування не будуть. Але, на жаль, поставили законопроект, який роз'єднує українське суспільство – Закон про землю, чим порушили домовленості. А ще й поставили в неконституційний спосіб на позачерговому засіданні, що не можна було робити. Тому цей законопроект буде скасовано в Конституційному Суді. Робите сізіфів труд. Ставлю на голосування 3951 народного депутата Крулька. Прошу визначатися та голосувати. 23:56:38 За-43 Рішення не прийнято. Наступна 3954, Івченко. Будь ласка. Шановні колеги, ви знаєте, вся країна в карантині, люди сидять по домівкам, тому що вони бояться виходити на вулицю. Нас сьогодні загнали в цей зал для того, щоб зробити що? Зробити краще фермерам? Так аграрна рада вже сказала, що під час пандемії не продається земля. Фермери говорять, що, як зрадники, сидимо тут і продаємо українську землю. Для кого ми тут сидимо у час ночі? Колеги, цей закон – це точно не той, який потрібен аграрному сектору. Багато ще потрібно зробити задля того, щоб у нас були європейські правила гри. А головне, колеги, пандемія, економічна криза, відсутність кредитування і недовіра, тотальна недовіра до того, як цей закон проходив. Я ще раз хочу подякувати тим політичним силам, які, як стовпи, стояли на комітеті і стоять зараз в цій Верховній Раді і не дають прийняти те, що іде в угоду фінансовим великим спекулянтам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3954 народного депутата Івченка. Прошу визначатись та голосувати.

Ми хотіли б всім в цій залі нагадати, і подивіться зараз, як змінилася ситуація в Україні в аграрному секторі. Подивіться, шановні друзі і шановні громадяни, що робиться в морських портах України. за останні два тижні карантину збільшився експорт української пшениці і кукурудзи. Для чого я наводжу тільки один факт всім нам? Для того, щоб ми зрозуміли, наскільки багатою є наша країна і наскільки важливою для цього є українська земля. Кому українська земля має приносити дохід? Відповідь очевидна: громадянам України. Кого має рятувати українська земля зараз, під час пандемії? Відповідь очевидна: громадян України. А відтак фракція "Батьківщина", як і наш лідер Юлія Тимошенко, ми наголошуємо на тому, що, перше – закон є непрофесійним, друге – має відбутися спочатку референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3957 Наливайченка. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. 3958, Пузійчук. Руслане Олексійовичу, мені, будь ласка, спочатку питання з процедури. Шановні друзі, відкрийте, будь ласка, сайт Верховної Ради. Де розпорядження Голови Верховної Ради про скликання позачергового пленарного засідання? Тут чітко визначено, що засідання проводиться 30 березня. Не 31 березня. І ми повинні зараз закінчити засідання. Шановний головуючий, була пропозиція від "Опозиційної платформи - За життя" поставити на голосування і подовжити до розгляду всіх поправок. Ви не скористалися цією можливістю. Тому, Руслане Олексійовичу, закінчуйте, будь ласка, засідання. 30 березня закінчилося. Немає абсолютно ніяких підстав… Я ставлю на голосування 3958 народного депутата Пузійчука. Прошу визначатися та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Правка 3966 і 76 Тимошенко, будь ласка. Юлія Володимирівна, я попрошу вас з місця, якщо можна. Шановні колеги, я хочу сказати, що так само, як сьогодні, всі експерти і політологи говорять про те, що після епідемії коронавірусу світ вже не буде таким, як ми його знали до того, так само я можу сказати, що що український парламент після голосування цього Закону про землю вже не буде таким, як він був до цього голосування. Поясню чому. Тому що зараз, а у мене сумнівів немає, що в цьому парламенті Закон про продаж землі пройде і пройде в самому ганебному його вигляді, але в той же час водорозділ пройде тут не між фракціями, а чітко буде видно, хто в цьому залі керований зовнішніми фінансовими колами, а хто все ще продовжує служити Україні. І ми побачимо по голосуванню кожної людини, у кого є ще совість і честь у вимірі України і її захисту, а у кого її немає. І ми по-іншому будемо один…

Шановні друзі, як ви бачите, в тій ганьбі, яка тут зараз відбувається, не хоче приймати участь ні Разумков, ні Зеленський, який прийшов, залишив штандарт, а сам кудись втік. Де він? Невідомо де. Зверніть увагу на годинник: 0 годин 3 хвилини, наступила північ. І насправді, коли ми кажемо, а що роблять в такий час, що роблять вночі? Друзі, ми знаємо, опівночі карета перетворюється на гарбуза, "Слуга народу" перетворюється на "слугу олігарха", а карантин перетворюється на пограбунок. Ну, і звичайно, що пограбунок має відбутися вночі, в темний час. Тут це очевидно. Зараз всі, які тут сидять люди, знаходяться в рукавицях, в таких рукавичках. Чому? Напевно, щоб не залишити свої відбитки пальців на українській землі. Друзі, те, що зараз відбувається, це чудовий карантин від Зеленського: відокремити український народ від його землі, ви сидіть вдома, а ми продамо вашу землю. За це голосувати не можна, навіть коли нас лякають дефолтом. Дякую. Ви вимагаєте ставити на голосування? Ні. Дякую. Ірина Геращенко, 3962. Шановні колеги, позиція "Європейської солідарності" в наступному: зупинити ту аферу, яку задумали "слуги", як на початку лихих 90-х вкрали просто державні підприємства за так звані ваучери, зараз те саме зробити з 10 мільйонами державної землі. І дуже важливо, що в цьому законі зараз на вимогу "Європейської солідарності" зупиняється дерибан 10 мільйонів державної землі, землі комунальної, сільськогосподарського призначення, встановлюється мінімальна вартість землі і інші важливі запобіжники. Ми категорично проти того, щоб олігархат затягнув Україну в дефолт, від якого постраждають в першу чергу найбідніші. Це інфляція, це ріст цін, це девальвація гривні і це те саме насправді – розпродаж олігархам за копійки державної власності. А фермери і селяни, які мають свої паї, так само, як городяни мають право купувати і продавати свої квартири і іншу нерухомість, мають право розпоряджуватися цією землею. Ми будемо щасливі, якщо ми зупинимо "слуг" в їх спробі провести аферу… Дякую, Ірина Володимирівна. 3973, Папієв Михайло Миколайович. Є? Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, ви бачите, що єдина політична сила, яка послідовно дотримувалась свого слова і своєї обіцянки, яку ми дали виборцям, це саме "Опозиційна платформа - За життя". Ми спромоглися, і навіть незважаючи на те, що сьогодні зараз ви почуєте ще одне рішення комітету, де нас було хоч трохи почуто, і буде зменшено кількість землі, яка може продаватися в одні руки, заборонено на початковому етапі продаж іноземцям, заборонено продаж одній юридичній особі, незважаючи на це, ми не будемо голосувати і будемо голосувати проти цього закону, тому що ми є послідовна політична сила, ми відстоюємо інтереси громадян. Допоки не буде проведено всеукраїнського референдуму і народ України не дасть добро розглядати цей закон, ми будемо голосувати проти. За-43 Рішення не прийнято. Наступна 3981, Німченко. І ми вже підходимо до логічного завершення, прошу запрошувати до голосування. Шановні колеги, я хочу вас звернути до декларації, яку прийняв весь український народ і підтримав 1 грудня 91-го року, де було вказано про те, що Україна є суверенною. А суверенітет і матеріальною основою суверенітету є Земля, з великою букви. А Конституція після цього в 96-му році показала однозначно, що земля є власністю Українського народу, з великої букви написано "Український народ". І ця ж Конституція в статті 14-й, про яку тут тріскотня була, що держава розпродує, держава визначена як власник території держави, це вона відповідає за кордони. І останнє. Шановні колеги, давайте ми припинимо розгляд справи. За-41 Рішення не прийнято. Я перепрошую, Ірино Володимирівно, я не почув, коли ви уходили, що ви наполягаєте. Тому я все-таки поставлю ту правку, доповідачем по якій була Ірина Геращенко. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна правка

шановні громадяни України, ви бачите зараз, що монобільшість, вона живе окремим життям, їх абсолютно не цікавлять ті негаразди життєві, які зараз у вас є в зв'язку із пандемією, в зв'язку із безгрошів'ям. Їх абсолютно не цікавить те, що єдиний порятунок, який ви будете мати, це ваші городи, ваші земельні ділянки. І от зараз перше, що будуть робити люди, це будуть йти і вирощувати свій власний врожай, тому що держава залишила їх напризволяще. В цих умовах приймати цей ганебний закон – це є порушення Конституції України, це є порушення основоположних конституційних прав людини і громадянина, це є порушення 13 статті Конституції України про власність українського народу. Тому наша "Опозиційна платформа - За життя" буде звертатися до Конституційного Суду, і ми скасуємо цей закон, ми обіцяємо це громадянам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3985 народного депутата Папієва. Прошу визначатися та голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Наступна правка 3986. Нестор Іванович, ви говорили, що і 4000-у, і 4006-у разом віддати в 3 хвилини. Будь ласка, я прошу. Ну, і всі інші, так? А, пізніше вам надати? Добре. Йдемо далі. Наступна правка… Перепрошую, я вже трохи заплутався.

Дякую. Шановні колеги, не можу не зафіксувати для стенограми (поки що для стенограми), що зараз є 0 годин 12 хвилин 31 березня. А це означає, що позачергове третє засідання 30 березня закінчилось 12 хвилин тому. І ми мали закінчити сьогоднішнє або вже вчорашнє засідання. Це щодо формальностей. А щодо по суті.

Балу, Багіра і говорять: "Это была славная битва". Я хочу подякувати своїм товаришам по фракції, представникам других опозиційних сил, які 4 місяці тримали оборону, і, я знаю, по суті змінили текст цього закону. І це вдалося зробити виключно завдяки нашій принциповій і наполегливій позиції. Да, це було складно. Відверто скажу, за 20 років роботи у Верховній Раді я не пам'ятаю таких марафонів. Але це ми зробили із-за поваги до нашого народу, який категорично проти і не сприймає ідею голосування за ринок землі саме зараз під час зубожіння, мізерних пенсій і зарплат. Ми вам приводили чисельні порівняння, що чим більші доходи, тим дорожча земля. Ми готові віддати всіх себе заради того, щоб ми зараз зробили наших людей багатшими, підняли пенсії і зарплати, захистили від коронавірусу, а після карантину повернулися до цього питання. Ні, закордонні бенефіціари шантажем, який прикрили вимогою МВФ, примусили сьогодні вас голосувати за цей закон. Це ганебне, принизливе явище. Я все-таки сподіваюся, що в залі не вистачить 226 голосів, і ви захистите і народ України, і врятуєте Президента, який зможе сказати: "Верховна Рада мене не підтримала". Пане головуючий, я дякую вам, дякую спікеру Дмитру Разумкову за те, що більш-менш враховували нашу позицію. Але чисельні порушення Регламенту змусять нас звернутися до Конституційного Суду.

Шановні колеги, ставляться на голосування правки Нестора Івановича Шуфрича. 3986-а спочатку. Прошу визначатись та голосувати.

За-44 Рішення не прийнято. Наступна правка ювілейна 4000-а, Нестор Іванович Шуфрич. Прошу визначатись та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. І 4006-а Нестора Івановича Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наталія Юріївна Королевська, теж ми домовлялися, ми об'єднуємо ваші, там, залишкові правки

ви проголосували у першому читанні, і парламент України в першому читанні якраз цей проект закону 2178-10 щодо запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Фактично ми і наші колеги з інших фракцій зупинили на 4,5 місяці розгляд цього питання. Для чого ми взагалі виходили і які були у нас стимули? Насамперед перше і найважливіше те, про що вже я казав, референдум і скористатися думкою людей, і запитати у народу, цікаво їм це чи нецікаво, актуально чи ні. Доводи з економічної точки зору вами були сьогодні почуті. Питання купівельної спроможності громадян України жодним чином не відповідає тим цінам, які на сьогоднішній день є на ринку. Ми говорили про те, що 85 відсотків громадян України отримують доходи у 200 доларів при тому, що вартість земельного паю у 2 тисячі доларів. І ми бачимо неспівставність купівельної спроможності, з одного боку, і вартості земельного паю, з іншого, навіть якщо вона занижена. Ще один дуже важливий момент. Нам говорили щодо того, що нам необхідно брати кредит від Міжнародного валютного фонду. Так от досвід 2014-2019 років показав, що збільшення на 10 мільярдів доларів зовнішніх запозичень і державного, і гарантованого державою боргу не призвів до соціально-економічного піднесення, до збільшення ВВП промислового виробництва і подолання бідності в країні. А, отже, наша партія категорично проти буде голосувати цього проекту закону. Ми пропонуємо новий антикризовий план. І ми бачимо зовсім іншу економічну політику, яка має сформувати... Дякую, Олександре Сергійовичу. Ви наполягаєте на голосуванні, да? Добре. Я ставлю на голосування правку 4007 народного депутата Киви і Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Наступна правка 4008, Кива, Колтунович. Прошу визначатись та голосувати.

За-44 Рішення не прийнято. Як також попросив Олег Анатолійович Волошин, 4004, 4005 об'єднати. Дві хвилини, будь ласка. Шановні колеги, ми дійшли до решти майже... Шановні колеги, дайте можливість висловитися. Нема питань. Чим би дитя не тішилося, як то кажуть. Шановні колеги, я знаю, що коли ви зараз будете голосувати за цей закон, і потім, якщо вам вдасться його протягнути, звичайно, буде такий сплеск радощів, аплодисментів, кожен з вас в душі буде думати про основне: а якщо МВФ раптом кине, а якщо в додаток до цих вимог з'являться ще нові. А ми знаємо, що досвід такий абсолютно є в багатьох країн, в тому числі і в України. Я можу вам нагадати, як коли ми починали переговори про запровадження безвізового режиму, в нас був підписаний підписаний План дій щодо досягнення безвізового режиму з ЄС, де були чіткі пункти, а потім з'являлося щось нове, а потім з'являлося щось нове. Тому що на Заході завжди розуміли, що все, що Україна просить, єдина можливість змусити їх робити те, що вони хочуть, це знайти, що важливо Україні, і нанизувати, як шашлик, знаєте, нові вимоги, нові вимоги і нові вимоги. У нас вже є безвізовий режим, нам навряд чи найближчим часом світить перспектива членства. Що може сьогодні запропонувати ще Захід, щоб змусити виконувати свою волю? Ось зараз через недолуге керування економікою опинилися на межі дефолту, зараз потрібен кредит. Тому я вас переконую, натискаючи на кнопку, задумайтеся, чи не опинитеся ви в ситуації відомого відео одного відомого політичного діяча, якому доведеться потім говорити: мені 35, 36, 42 роки, я не лох. Тому що може з'ясуватися так, що нас всіх просто пошиють в дурні, а ви разом пошиєте в дурні всю країну, тому що я переконаний, що 5,5 мільярда так просто вони не дадуть, з'являться нові вимоги і будуть змушувати вас проводити нові голосування… Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні ваших правок? Да. Я ставлю на голосування правку 4004 народного депутата Волошина. Прошу визначатися та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. Я ставлю на голосування правку 4005 народного депутата Волошина. Прошу визначатися та голосувати.

За-41 Рішення не прийнято. Далі. Є дві правки Королевської Наталії Юріївни. Я надаю їй 2 хвилини.

остання правка від "Опозиційної платформи - За життя". Майже 5 місяців боротьби, майже 3 тисячі 113 правок. Години, коли ми вас вмовляли послухати, прокинутися і служити Україні. Служити не МВФ, не іноземним кредиторам, а громадянам України. Але ж, на жаль, у ці останні хвилини ви все ж таки наполягаєте на тому, щоб зрадити країну, щоб це ваше голосування увійшло в історію України як зрада XXI століття. У той саме час, коли всі країни світу захищають своїх громадян, ви і зараз продовжуєте служити своїм іноземним партнерам. Ви продовжуєте зраджувати і продавати Україну. Ви не зупинили медичну реформу і ставите зараз експеримент над всіма громадянами нашої країни. Ви зараз всі сидите в масках, а вся країна залишається без засобів індивідуального захисту. Сьогодні лікарі, працюючи на передовій, не мають захисту і не мають підтримки з боку держави. Сьогодні люди залишаючись у сільській місцевості, не мають лікарень та не мають кваліфікованої допомоги. Але ми з вами витрачаємо години часу на те, щоб розпродати Україну. І тому "Опозиційна платформа - За життя" звертається до вас офіційно. Звертається – одумайтеся. У ці хвилини зараз почути, згадати своїх батьків та близьких, згадати своїх прадідів, які віддавали життя за нашу країну, та не піддаватися такому м'якому розпродажу нашої країни. Ми звертаємося до вас прийняти ті рішення, які дійсно сьогодні захистять українців, підтримають людей, підтримають сьогодні тих похилих людей, які сьогодні найвразливіші у цій ситуації. Ми звертаємося до вас – об'єднати зусилля для того, щоб прийняти антикризовий план рятування України. Але ми просимо вас по?людськи: зупиніться, будь ласка. І зараз від кожного з вас, від кожного з цієї зали буде залежати, якою Україна буде завтра. Або це буде країна незалежних людей, це буде заможна Україна, Україна самостійна та незалежна, або це буде Україна під зовнішнім керівництвом. І ми просимо вас зупинитись та ні в якому разі не голосувати за розпродаж України та не продавати українську землю. Шановні колеги... Наталія Юріївна, ви наполягаєте ставити на голосування, так, правки ваші? Добре. Шановні колеги, ми поставимо три правки. Значить, правка 4001 Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

За-45 Рішення не прийнято. Наступна правка 4003 Королевської. Прошу визначатися та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Так, все, ми пройшли. І ще остання правка, це вже сьогодні остання правка, народний депутат Княжицький. Що, ще у вас одна є? Ви будете ставити на підтвердження правки? Тоді, якщо можна, перелік правок, які ви будете на підтвердження. ми дамо пану Княжицькому виступити і тоді перейдемо на підтвердження. Я попрошу запросити в зал народних депутатів. Після того, як ми проголосуємо за підтвердження, ми будемо ставити закон в другому і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановні колеги, нарешті, мені дуже приємно, що нам вдалося переконати наших колег зі "Слуги народу", з більшості, не голосувати за приватизацію землі державної, не голосувати за приватизацію землі комунальної. В комітетському проекті цього нічого немає. Ми голосуємо за 100 гектарів за європейською нормою землі до 2024 року. Рухаємося за європейською моделлю розвитку. Отримуємо підтримку від Міжнародного валютного фонду і запобігаємо катастрофі в Україні. Закликаю вас бути мудрими і відповідальними. Дякую. Шановні колеги, на засіданні Верховної Ради України присутній Президент України Володимир Олександрович Зеленський.

Я попрошу зайняти місця, тому що для підтвердження правки нам потрібно 226 голосів набрати. Але я поки що хочу, поки ви готуєтесь, привітати народну депутатку Лесю Василенко з днем народження. Вітаємо.

Шановні колеги, ми пройшли великий марафон. Ми пройшли всі правки. Зараз є позиція поставити деякі правки на підтвердження. Готовий зал підтримувати, готові голосувати, так. Вадим Євгенович, які правки ви пропонуєте поставити на підтвердження?

взяли 3 хвилини виступ і кожну правку потім проголосували. Щоб ми не брали 9 хвилин виступів, бо це буде 9 хвилин виступів – дев'ять правок. Так це буде 3 хвилини, виступ один і дев'ять голосувань. Дякую.

Шановні колеги, знаєте, я вже говорив таку фразу. Зараз присутній Президент, так я скажу. Ідея поділити на етапи земельну реформу, вона гарна. Але реальність сьогодення фермерства, вона трішечки відрізняється. Фермер сьогодні не може посіяти. Більшість банків, щоб ви знали, пане Президенте, не кредитують посівну. Фермер сьогодні подверженный рейдерству, і жоден сьогодні державний механізм не захищає фермера. Фермери на сьогоднішній день не вірять тому, що не зайдуть досить швидко фінансові спекулянти, а в цьому законі є 10 тисяч гектарів, це майже половина району. Не половина, там п'ять сільських рад. І це означає, що ці фермери бояться такої кількості гектарів. Фізичні особи – це добре. Але юридичні особи – це продаж корпоративних прав і це швидка корпоратизація аграрного сектору. У нас не буде скоро фермерів, яких ви зараз бачите у нас буде купівля-продаж корпоративних прав, люди будуть пити десь каву по світу і отримувати дивіденди з української землі. Це не європейські правила. І ті європейські правила, які "Батьківщина" вам постійно говорила і запроваджувала, вона завдяки цим правилам… фермерський уклад в Європі будується. Фермери в Європі – це не спекулянти, це люди, які живуть на землі. І, пане Президенте, скажу вам так, при будь-яких ідеях вночі викрадати у українців землю – це невірно, навіть такій прогресивній організації аграрній – Всеукраїнська аграрна рада. Да вони сьогодні борються своїми коштами з пандемією, з коронавірусом. Аграрний союз України каже: "Як ви можете вночі так сісти і просто вкрасти те, що нам Богом дано?". Фермери взагалі не вірять, бо немає ні кредитування, ні можливості сьогодні отримати кредити навіть, я вже казав, на посівну. Я вже не кажу про те, що сьогодні у нас є з погодними умовами, і що, можливо, буде ще восени. Тому не підготовлена сьогодні система українська ні правоохоронна, ні судова у зв'язку з рейдерством, ні фінансово-кредитна, ні зрозуміння людей, що цей ринок землі принесе добре, немає. Тому ми зайняли свою позицію, ми зайняли позицію, що ми не будемо голосувати. Ми просимо кожного свідомого депутата зрозуміти, що не дасть цей законопроект можливості будувати європейський фермерський уклад або фермерський устрій в країні. Тому "Батьківщина" буде голосувати проти, ми про цю позицію говорили. І закликаємо наших колег теж так зробити. І я, користуючись нагодою, хочу сказати тим фракціям, з якими ми стояли до кінця, дякую, кожному члену команди цих фракцій дякую. Вадиме Євгеновичу, ви сказали все, крім того, які правки ви будете ставити на підтвердження. Четверта, так? Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Ставиться на підтвердження правка номер 4. Прошу підтримати та проголосувати. Підтримати та проголосувати. За-268 Рішення прийнято. Яка наступна правка? 2590, так? Ставиться на підтвердження (теж повинна набрати 226 голосів) правка 2590. Прошу підтримати та проголосувати. За-266 Рішення прийнято. Наступна правка. Ставлю на підтвердження правку 2689. Прошу підтримати та проголосувати. 00:36:03 За-263 Рішення прийнято. Наступна правка. Ставлю на голосування, на підтвердження, перепрошую, правку 2885. Прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Наступна правка, Вадим Євгенович, яку ви ставите? 3382, так? Ставлю на підтвердження правку 3382. Прошу підтримати та проголосувати.

3525, я правильно зрозумів? Ставлю на підтвердження правку 3525. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. По фракціях. Наступна. 3937, так? Ставлю на підтвердження правку 3937. Прошу підтримати та проголосувати. За-263 Рішення прийнято. Все? Дякую. Шановні колеги, я даю ще буквально декілька слів голові комітету. Я думаю, що він заслужив звернутися перед фінальним голосуванням до залу. Будь ласка, пане Миколо. (Оплески)

Пане Президент, Голова Верховної Ради, шановні колеги, ми, в принципі, пройшли чудовий, приємний, цінний і важливий для себе і в першу чергу для народу шлях. Ми всі знаємо, що ринок існує, і ми тим, що все рівно не дивлячись на страшні негаразди, приймаємо сьогодні земреформу, показуємо, не дивлячись ні на що, що рухатися треба вперед. Я вдячний всім. Я окремо дякую Президенту, Голові Верховної Ради, керівництву, попередньому і діючому Офісу Президента, всім решта, які прикладали зусилля до цього законопроекту, особливо колегам з комітету, всім решта депутатам з інших фракцій. В нас були постійні жаркі дискусії, результатом яких народився цей законопроект, який, я надіюся, сьогодні буде прийнятий. В цій редакції враховані також останні зміни, на яких акцентовано Президентом в п'ятницю. Це поетапність, до 100 гектарів для фізосіб до 24-го року, тільки після 24-го року – юридичні особи, державна і комунальна земля не продається. І також переноситься строк, враховуючи ці обставини, в яких ми, як і весь світ, зараз перебуваємо, на 1 липня наступного року. Тому я прошу вас підтримати цей законопроект, перейти, нарешті, до інших важливих законопроектів з тими правками всіма, в тому числі і в додатковій таблиці, які запропоновані комітетом, а також з необхідними юридично-технічними правками, пов'язані з уточненнями в 130 статті і в "Перехідних положеннях" в пункті 15 щодо акцентування окремо, що 100 гектар до 2014 року – фізособи, після цього – юрособи. Дякую. Прошу підтримати та проголосувати. Шановні колеги, я прошу зайняти місця. Ми переходимо до дуже важливого голосування. Шановні колеги, ми переходимо... Так, одну секундочку. (Шум Шановні колеги, ми переходимо до фінального голосування. Я ставлю на голосування прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з урахуванням тих всіх правок, які виставлені в таблиці і в додатковій таблиці, реєстраційний номер проекту 2178-10. Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую... Покажіть по фракціях. Закон прийнято в цілому. Вітаю, колеги! Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.